saj vemo, da ima že nadaljnje obveznosti, ki jih je tudi najavili, zato bom res ekspeditiven in hiter. Spoštovani minister, na ministrstvu, ki ga vodite, pospešeno izvajate aktivnosti za umeščanje tudi tako dolgo pričakovane železniške trase med Mariborom in Ljubljano. Začeli ste izdelovati strokovne podlage, temu bo seveda potem sledil predlog za umestitev v prostor. Cilj pa je samo en – da se nam Štajercem, ki delamo v Ljubljani, gre za eno veliko skupino ljudi, ta potovalni čas skrajša nekje na 55 minut, kar pomeni neko konkurenčnost potovanja z avtomobilom.

podana? Kdaj lahko midva, spoštovani minister, realno pričakujeva, da se bova recimo usedla na mariborski železniški postaji v vlak in se pripeljala do Ljubljane v slabi uri, ali že imate mogoče kakšno časovnico? Seveda po nekem najbolj optimističnem scenariju, da bo umeščanje v prostor teklo tekoče in da bo tudi gradnja hitra in učinkovita. Spoštovani minister, hvala za vaš odgovor. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. JERNEJ VRTOVEC: Najlepša hvala. Mi smo tudi pripravili temeljito analizo, vizijo razvoja železniškega prometa. V tej viziji je tudi Ljubljana–Maribor 55 minut. Naslednje leto v začetku leta bomo na podlagi strokovnih podlag, ki se zdaj izvajajo, uvrstili to progo v samo umeščanje v prostor in potem, to morate pa vedeti, recimo Ljubljana–Kranj se umešča sedem let, Ljubljana–Kamnik šest let.

Je pa res bistveno, da pridemo od okrepljenega železniškega prometa na tej relaciji, zaradi tega ker če želimo doseči vse podnebne cilje in tako naprej, je nujno, da se ljudje iz Maribora, Celja, s Ptuja in tako dalje odločijo za prihod do Ljubljane z vlakom, ne pa več z osebnim avtomobilom. 55 minut je realna zgodba. Kar je več, se je brez zveze pogovarjati, zaradi tega ker vlaki dosegajo dovoljšne hitrosti in tako naprej. Cilj pa je še to, da mi dosegamo tudi tako imenovane taktne vlake, se pravi na 15 minut s čim večjimi hitrostmi in ki se manjkrat ustavijo. Zaradi tega imamo urejena postajališča »park and ride«, da se ljudje usedejo, pustijo tam svoj avtomobil in imajo potem

veliko ljudi se v Zasavju odloča za prevoz z vlakom v Ljubljano – in veste, tam spominja železniška infrastruktura res na muzej na prostem, je pa to na tem istem koridorju. To železniško infrastrukturo je res potrebno spremeniti, zaradi tega da bo ljudem bolj prijazna, da bo ekonomična, zlasti pa hitrejša. Torej, Ljubljana–Maribor 55 minut v roku 10 let je optimističen scenarij, je pa vse odvisno od umeščanja v prostor ter od ostalih zahtev, ki so ob tem. Tukaj gre za specifičnost trase in morate se zavedati, da bo recimo ogromno dialoga tudi z različnimi civilnimi iniciativami, drugimi interesi, zavodi za varstvo narave in vse, kar spada zraven.

Gremo naprej. Edvard Paulič bo predstavil vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju, ki je odstoten do 17. ure, ter ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Gostinstvo in turizem sta zagotovo dve panogi, ki sta bili v času epidemije med najbolj prizadetimi. Vlada je sicer sprejela določene ukrepe, ki so bili bolj ali manj učinkoviti. V LMŠ smo praktično pri vseh zakonih PKP opozarjali, da so nekateri ukrepi premalo specifični. Tu mislim predvsem na potrebo po tem, da bi se ukrepe ločilo na panoge, ki so zaprte z odloki Vlade, in tiste, ki so lahko v času epidemije delovale. Kot omenjeno, gostinstvo in turizem sta bila večidel epidemije z vladnimi odloki zaprta. Enako smo opozarjali ob uvedbi turističnih bonov. Ta ukrep ni pomagal vsem enako, ampak pretežno turističnim krajem in tistim pravnim osebam, ki so nudile oziroma nudijo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom. Dejstvo je, da je imel od tega ukrepa posredno korist samo del gostinske panoge. Če pogledamo nazaj, lahko ugotovimo, da so se po izdaji turističnih bonov cene nastanitev kar precej podražile, in tudi to je eden od negativnih učinkov teh bonov. Dejstvo je, da postaja za tuje turiste glede na te zadnje podražitve Slovenija manj atraktivna. Obrtna zbornica Slovenije je pred kratkim izvedla anketo o stanju na področju gostinstva in so ugotovili, da je

38 % pa jih razmišlja o odpuščanju zaposlenih. Skratka, jaz to razumem kot nek apel gostinske panoge k temu, da jim država priskoči na pomoč. Zato sprašujem oba ministra oziroma ministra za gospodarstvo: Ali Vlada razmišlja o začasnem znižanju stopnje DDV za področje gostinstva, morebiti pa tudi turizma?

Hvala za vprašanje. V zadnjih dveh letih sta gostinstvo in turizem utrpela največji izpad prihodkov. Država je od začetka epidemije reagirala hitro. Z osmimi paketi pomoči in dodatnim interventnim zakonom za turizem, gostinstvo smo spodbudili preživetje in zagon turizma po prvem in drugem valu epidemije ter ohranili številna delovna mesta. V turizem je bila investirana 1 milijarda evrov državne pomoči, skoraj ena tretjina od vsega, kar je gospodarstvo dobilo. Brez teh ukrepov bi bilo stanje še veliko slabše in verjamem, da smo turizmu izdatno pomagali. Pomagali smo na dveh ravneh. In sicer pri ohranjanju delovnih mest, kjer smo subvencionirali čakanje na delo, skrajšani delovni čas, nadomestila za karantene, mesečne temeljne dohodke in povračila fiksnih stroškov. Pri tej postavki bom povedal, da je bilo v povračilo fiksnih stroškov, lahko tudi za ostale, vloženih 109 milijonov evrov – bom povedal kasneje, zakaj tukaj to omenjam – letni regres in še drugo. Pri spodbujanju potrošnje s turističnimi boni smo na nek način povečali koriščenje storitev. Ocene so različne, mi smo se za bone odločili zato, ker smo želeli, da turistično gospodarstvo dela, ne da mu dajemo denar za to, da ne dela. Seveda pa je bilo potrebno in še vedno je za to, da gostje pridejo k vam, vložiti neka sredstva, se potruditi za to, da se boni izkoristijo pri vas. Sekcija za gostinstvo in turizem Obrtno-podjetniške zbornice je že podala pobudo, da bi se za gostinske storitve uporabljala posebna, nižja stopnja DDV. Menimo – pa bom tudi razložil, zakaj – da bi bil tak poseg neenakomeren in ne bi prinesel takojšnjega učinka. Mi smo se v dilemi, ali narediti to, kar so naredili naši severni sosedje, in začasno znižati DDV ali pokrivati fiksne stroške podjetjem, odločili za to drugo. Zato sem prej omenil, da smo s fiksnimi stroški podjetjem omogočili pokritje zgodbe iz istega naslova.

od strežbe pijač pa po splošni 22-procentni stopnji. Za turistične nastanitve se obračunava in plačuje DDV po nižji, 9,5-procentni stopnji, prav tako so z nižjo stopnjo 9,5 že sedaj obdavčene tudi nekatere druge turistične storitve prevozi oseb, njihove osebne prtljage, vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkusi, sejmi, zabaviščni parki, živalski vrtovi, podobne kulturne prireditve ter športne prireditve, uporaba športnih objektov. Znižanje turističnih, gostinskih storitev na posebno znižano 5-procentno stopnjo je težko utemeljiti ob tem, da so dobave namenjene zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb končnih potrošnikov – hrana, dobava, voda, zdravila, medicinski pripomočki, obdavčene so z 9,5-procentno stopnjo. Vpliv znižane stopnje DDV na dejansko znižanje cen ter posledično na dvig potrošnje je zelo negotov, zato še enkrat povem, da smo se v dilemi med tem, za katero pot se odločiti, odločili za delno pokrivanje fiksnih stroškov, v katerega je bilo investiranih 109,4 milijona evrov. Ne moremo pa ene zgodbe pokrivati dvakrat. To je ključni razlog, da smo se odločili za to, kar sem povedal. Hvala.

omenili, da ste se odločali med ukrepom povračila fiksnih stroškov ali ukrepom znižanja DDV, dejstvo je, da v tujini imajo oba ukrepa hkrati. To, na kar sem pa jaz tudi že prej v uvodnem delu opozarjal, je to, da so bili ukrepi enaki za vse. Vi ste omenili ukrep fiksnih stroškov – seveda ste ga ponudili, ampak vsem, ne glede na to, ali so bili zaprti ali so lahko delovali. to je to, na kar jaz opozarjam, da so ukrepi premalo selektivni, premalo targetirani. Dejstvo je, da bi pri znižanju DDV šlo za ukrep, ki ne bi vodil v povišanje cen, kot je recimo bilo v primeru turističnih bonov. Cene bi zelo verjetno sicer ostale enake za potrošnike, bi pa gostincem ostalo več denarja za pokrivanje svojih stroškov. Zato bi vas tudi glede na zadnjo anketo gostinske sekcije prosil, prosil, da razmislite, ponovno razmislite, morda preverite, kako se je ta ukrep prijel v tujini, da ponovno razmislite o znižanju DDV ali pa o kakršnemkoli drugem ukrepu, ki bi pripomogel gostinski panogi.

največji prispevek od vsega slovenskega gospodarstva, prek 1 milijardo evrov, da smo se odločili za delno pokrivanje fiksnih stroškov, in mislimo, da smo s temi ukrepi, ki sta jih bila deležna gostinstvo in turizem, prispevali k temu, da so podjetja in delovna mesta ostala. Drži pa, da nismo naslovili treh problemov. O tem sem povedal veliko tudi na Dnevih slovenskega turizma pred dnevi – da imamo v pripravi ukrep, s katerim želimo nasloviti tri področja, ki jih teh osem PKP in interventni zakon niso naslovili. To pa so: problematika mestnih hotelov, receptivne agencije, se pravi agencije, ki pripeljejo goste v Slovenijo, ker so bile zaradi tega, ker je bil prehod meja zaprt, najbolj prizadete, in industrija srečanj. Njih nameravamo nasloviti ali pa reševanje tega problema s posebnim paketom pomoči v okviru razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Hvala.

pomoč še tem trem področjem, ki so vsekakor potrebna pomoči in jih dosedanji ukrepi niso dovolj naslovili. Vseeno bi se oprl na to anketo Obrtne zbornice Slovenije. Anketa je bila izvedena med kar nekaj podjetji s področja gostinstva. Če sem vas jaz prav razumel, na področju gostinstva ne planirate nobenih dodatnih ukrepov. Še enkrat bom ponovil, da 38 % gostincev razmišlja o odpuščanju zaposlenih. Najmanj, kar je, bi si želel, da se v Državnem zboru na to temo, pa morda tudi širše na temo turizma, opravi splošna razprava. Predsedujoči, predlagam, da se v skladu s poslovniškimi določili ta razprava opravi na naslednji seji. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 20. oktobra 2021, v okviru glasovanj. Mag. Meira Hot bo postavila vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi! Vlada Republike Slovenije je očitno sprejela zelo posplošeno, in kot kažejo razmere skrajno škodljivo tezo, da se mora slovensko zdravstvo za čas epidemije ukvarjati samo s covidom, vse ostalo pa lahko počaka. Že tako velik manko pravočasne zdravstvene obravnave naših državljank in državljanov se je s tem spremenil v katastrofo brez primere. Ta katastrofa ne načenja samo pravic naših državljank in državljanov do pravočasne in kakovostne zdravstvene oskrbe, ogroža njihova življenja, jim povzroča bolečine in travme, posledično priča o nedopustnih zgodbah ljudi, ki so na robu obupa. Kot so bili in ostajajo obupani starši štiriletnega dečka, ki je na celjski urgenci v opeklinah, v neznosnih bolečinah 40 minut čakal na ustrezno obravnavo, ker ga zdravniki niso želeli sprejeti brez negativnega covid testa. Gre za neopravičljivo ravnanje pristojnih in opravičilo žal ni dovolj, ker je pričevanj ljudi, da ne pridejo do zdravnika, da jim telefoni po večdesetkratnih poskusih klicev v zdravstvene ustanove zvonijo v prazno, Če povzamem. Priti do pravočasne zdravstvene obravnave je danes v Sloveniji postalo malodane loterija, ne pa pravica, za katero iz lastnih žepov prispevamo vsi državljanke in državljani. In posledice, gospod minister? Verjetno si niti ne želimo predstavljati, kakšna – in ne pretiravam, če rečem tako – apokalipsa nas čaka po epidemiji covida. Govori se že o epidemiji raka in ostalih kroničnih bolezni. Dejstvo, o katerem je danes slišati tako mimogrede, pa se s tem očitno še ne ukvarjate, je, da se Slovenija sooča z vse preveč primeri neodkritega oziroma žal prepozno odkritega raka. Samo v prvem valu epidemije je bila postavljena skoraj tretjina diagnoz raka manj kot sicer. Če bolniki pridejo do zdravnika, ko je bolezen že napredovala in se zdravljenje raka prične z zamudo, se zmanjšajo tako možnosti za preživetje kot tudi kakovost njihovega življenja. Da ne govorimo o tem, kako nevzdržno dolgo morajo bolni ljudje čakati na preglede in operacije. 117 tisoč ljudi čaka v vrsti za diagnostiko, poseg ali operacijo. Leto in pol čakanja na revmatološki pregled, več kot pol leta za prvi pregled pri kardiologu, eno leto za operacijo kolena in kolka in dve leti za operacijo hrbtenice. Glede na vse navedeno vas, spoštovani gospod minister, sprašujem: Kako se je lahko zgodilo, da štiriletni deček ni bil deležen takojšnje obravnave Kaj se bo storilo, da se takšni primeri ne bodo več dogajali? Kje je zdravstvena reforma? S katerimi sistemskimi rešitvami boste reševali katastrofalne razmere v zdravstvu, saj je več kot očitno, da se naš sistem sesuva pred našimi očmi? Ali je ključni razlog za nevzdržne čakalne dobe pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester ali so po vašem mnenju razlogi drugje? S katerimi konkretnimi ukrepi boste mlade zdravnike zadržali v Sloveniji? Kdaj lahko medicinske sestre pričakujejo povečanje plač? Kako boste izboljšali organizacijo in upravljanje v slovenskih bolnišnicah? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. JANEZ POKLUKAR: Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana gospa mag. Meira Hot! Najlepša hvala za ta vprašanja, vsa so še kako pereča v današnjih dneh, potem ko je po 20 mesecih boja z epidemijo le-ta razgalila vse slabosti slovenskega zdravstvenega in tudi širšega družbenega sistema. Lahko govorim v svojem imenu in lahko vam povem, da odkar sem minister, poudarjam, da nismo ministrstvo za epidemijo, ampak smo ministrstvo za zdravje, ravno iz tega naslova, kot ste povedali,

vsi resursi, ki jih potrebujemo za ustrezno obravnavo covidnih pacientov, seveda terjajo tudi svoje prerazporeditve, kadre in infrastrukture, da to lahko zagotavljamo. Kar se tiče primera v Celju, je strokovni nadzor pokazal, da deček ni bil obravnavan po protokolu bolnišnice, po predpisanih dogovorih, in skladno s tem so stekli tudi vsi postopki. Vsak državljan, ki potrebuje zdravljenje, mora biti obravnavan skladno s protokolom. Kar se tiče ukrepov za zamejitev epidemij, ki niso vezane zgolj na covid, ampak kot ste rekli, epidemija raka in tudi ostale, si v res najširšem možnem obsegu prizadevamo izvajati vse programe. Tako razen v začetku prvega vala ves čas izvajamo Zoro, Svit in Doro. Pri vsem je spodbudno, da smo v letošnjem letu opravili enak obseg pregledov kot pred epidemijo, res pa je, da je v tem času še vedno število na novo ugotovljenih rakov za 10 % manjše, kot je bilo leta 2019. Kar se tiče ostalih ukrepov, je seveda jasno, da z razporejanjem resursov, ki jih imamo v zdravstvu, ne moremo v celoti opravljati tistega, kar smo opravljali pred epidemijo, zato so se nam čakalne dobe na omenjenih področjih, ki ste jih našteli, podaljšale. Ne boste verjeli, jaz sem bil prvi minister, ki se je sestal z zastopniki pacientovih pravic,

prišli do nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih vrst. Ta je ne nazadnje, kot so že poročali mediji, razgalil določene anomalije, ki jih je treba odpraviti in izboljšati, zato smo že pričeli z aktivnostmi za izboljšanje na področju podatkov o čakajočih in čakalnih dobah v centralnem sistemu e-naročanja. Zakon o interventnih ukrepih je omogočil tudi prerazporeditev programov v tekočem letu med izvajalci, zato da izkoristimo vse vire oziroma resurse, ki jih imamo. Hkrati je ta isti zakon naslavljal tudi ukrepe na področju kadrov, kajti veste, da da bodo imeli specializanti, ki bodo v letošnjem in naslednjem letu pristopili k specializaciji družinske medicine, višje plačilo kot sicer, hkrati pa je v tem zakonu tudi 30 specializacij iz klinične psihologije in 400 kadrovskih štipendij, se pravi vsako leto po 100 novih. Hkrati smo v tem obdobju ustanovili tudi Svet za duševno zdravje. Do danes se je sestal dvakrat. Nazadnje je obravnaval akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2021–2023. Cilj je, da ga do konca novembra tudi damo v potrditev Vladi. Hkrati se pripravlja tudi strategija razvoja osnovne oziroma primarne zdravstvene dejavnosti do leta 2031. Tukaj smo tudi skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo pred dnevi sedeli, pripravljamo ustrezno podlago, da naredimo premike.

sem vam že, koliko ljudi čaka v vrsti za diagnostiko, absolutno mislim, da tega ne bodo rešili posamezni interventni zakoni, tu gre za bolj kompleksen problem, potrebno bo res organizacijsko spremeniti delovanje našega sistema. Enostavno se dogaja veliko absurdov.

katere eden izmed staršev je v 10 dnevih od diagnoze žal odšel, 10 dni od diagnoze do smrti. 10 dni, zato ker se ni pravočasno diagnosticiralo. Težava je v tem, da mi razlagamo ljudem, širi se na primer po spletnih omrežjih veliko obvestil zdravnikov, da so de facto zdravi ljudje tisti, ki so dobrodošli pri zdravniku, bolni naj naj ostanejo doma, da ne širijo potencialnega virusa. Kar vam želim povedati, je to, da anomalije, kakršna je bila v celjski bolnišnici, da štiriletnega otroka pustiš čakati, ker mora narediti prej test jaz si kot odrasla oseba ne predstavljam, kako naj čakam pet minut, ker nimam testa, če sem hudo opečena, ne pa kot otrok. Težava je ravno v tem, da enostavno zdaj zaradi nekih birokratskih ovir, pa kljub temu da pravite, da je bil protokol drugačen, prihaja v praksi do izjemnih anomalij, do neodkritih bolezni. Zdi se mi, kot da enostavno ustvarjamo vsak dan večji kaos, namesto da bi se težave sistemsko reševale. Omenili ste ste glede duševnega zdravja, da se dogajajo sestanki, posvetovalne skupine in tako dalje, mi pa beremo, kako se izjemno vsak dan poglabljajo stiske in duševno zdravje mladih, kako ni prave pomoči, kako nam res sledita po epidemiji covida epidemija raka, epidemija duševnih stisk. Tu se mi zdi, da ne rešujemo srži težav. Zdi se mi, da je vsak dan slabše, in me zanima, kaj bomo tu naredili.

Kar se tiče napotitev, da naj ljudje ostanejo doma, če zbolijo, to je veljalo lansko leto v drugem valu. Že od začetka leta velja, da mora vsak, ki ima sum oziroma simptome, ki kažejo na eventualno bolezen, nemudoma pristopiti k zdravniku, da se bolezen potrdi in da se ustrezno obravnava. Tisto, kar je treba povedati, je, bolje kot bomo obvladovali epidemijo, več rezerv in resursov bomo imeli v zdravstvu za ostalo. Zato moj apel vsem, da skupaj pristopimo k obvladovanju epidemije in na ta način omogočimo, da bo zdravstvo res lahko opravljalo svoje poslanstvo. To ni odvisno zgolj od ministra za zdravje niti od poslancev tukaj, ampak od celotne družbe. Kar se tiče raka, pri raku potrebno poudariti, da v teh dneh pripravljamo načrte za razširitev onkološke dejavnosti v vzhodnem delu Slovenije in planiramo novo oziroma pomembno dograditev onkološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kar bo tudi v tem delu Slovenije pomembno nadgradilo te resurse. Kar se tiče duševnih stisk, smo v letošnjem letu povečali tako število postelj za otroke na pedopsihiatriji kot tudi centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Tisto, kar je pomembno, je, da bomo vse probleme v zdravstvu lahko naslavljali in reševali samo skupaj. Epidemija je ta trenutek tisto, kar nosimo v zdravstvu v nahrbtniku s seboj poleg vsega, kar imamo dnevno dnevno na svojem pladnju že od prej. Tukaj moja zahvala vsem zdravstvenim delavcem in vsem v zdravstvu, ki si maksimalno prizadevajo, da tudi v teh težkih trenutkih, kajti ta agonija traja zdaj že 20 mesecev, zmorejo in še vedno vztrajajo. Tudi iz tega razloga sem kot prvi minister v zgodovini predlagal odprtje kolektivne pogodbe in spet z moje pozicije iskrena zahvala sindikatom za konstruktiven dialog, ki ga vodimo v tem času. Verjamem, da smo prišli daleč, in želim si, da zmoremo tudi moč, da pridemo do končnega koraka in to zaključimo in našim medicinskim sestram omogočimo boljše plače, tako kot si tudi zaslužijo. Toliko zaenkrat. Hvala. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Absolutno menim, da potrebujemo splošno razpravo o problematiki, ki smo jo danes naslovili.

da se opravičujem, ampak danes beremo, da je politika odločila na primer glede cepiva Janssen in ne stroka, da vas je stroka opozorila, da je potrebno spremeniti odlok glede tega, da lahko dobiš covidno potrdilo na dan cepljenja z Janssenom, za razliko od drugih cepiv. To vam dajem kot primer, kako napačno se v tej državi rešuje in naslavlja vprašanje epidemije. Ne moremo skupaj obvladovati epidemije, če na vsakem koraku ta vlada dela poteze, ki v resnici poglabljajo nezaupanje do vašega reševanja epidemije. Ne moremo na ta način delovati. Namesto da se v resnici obvladuje epidemija s strokovnimi prijemi, se obvladuje s sprejemanjem odlokov, ne z zakonom, z izključevanjem Državnega zbora. Na drugi strani se širijo nediagnosticirane bolezni, širijo se bolezni med ljudmi, ki ne pridejo do pravih diagnoz, širi se kaos, ne naslavlja se prave problematike. Namesto da bi se poslušalo stroko, ki vas je recimo že avgusta opozorila, da je potrebno odlok spremeniti, se to ni zgodilo. Zgodi se nato katastrofalna izguba in žrtev mlade punce. Seveda se potem nezaupanje med državljankami in državljani poglobi. Govorimo spet o enem primeru, ki ga lahko razširimo na vse pore reševanja te epidemije. Zato je seveda potrebno obvladovati epidemijo, da bi se vsaj vsaj en korak naprej v zdravstvu naredil, ampak dejstvo je, da na ta način, kakor sedanja vlada to rešuje, žal ne bomo prišli do rezultatov. Ker se vidi, ker po 20 mesecih nismo naredili pravega koraka naprej, kvečjemu nazaj, kvečjemu nam zdravstveni sistem pred očmi razpada in to je absolutno nedopustno. Zato je potrebno opraviti širšo razpravo v Državnem zboru in priti do neke prave zdravstvene reforme, ki bo nudila našim državljankam in državljanom v resnici neko javno in kakovostno zdravstvo, tisto, kar bi moralo biti neodjemljiva pravica nas vseh. V skladu s poslovnikom podajam postopkovni predlog za razpravo o odgovoru. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 20. oktobra 2021, v okviru glasovanj. Jožef Lenart bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem gostom z ministrstev, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospod Podgoršek! Moje vprašanje je v zvezi z razvojem in raziskavo semen, pa tudi o usodi in upravljanju Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj, ki deluje pod okriljem Semenarne Ljubljana. Slovenska semena odlikujejo kakovost, prehranska vrednost in genska prilagojenost na slovensko prst in podnebje. Kadar je pod vprašajem tako imenovano narodno bogastvo, kot so avtohtone vrste, slovenska semena, kot je torej ohranitev avtohtonih slovenskih semen, je potrebno biti še posebej previden in delati z njimi kot dober gospodar, naša semena pa morajo seveda ostati v naših rokah. Gre za obrat Semenarne, v katerem se ukvarjajo z ohranjanjem rastlinskih genskih virov in semenarjenjem lokalnih sort kmetijskih rastlin, ki so za prehransko varnost naše države izrednega pomena, pa tudi s tako imenovanim žlahtnjenjem. Selekcijsko-poskusni center Ptuj je za državo strateško pomemben, a prenos s Semenarne Ljubljana na državo oziroma na tretjo osebo poteka predolgo. Te naše avtohtone vrste zelenjave, stročnic, žitaric, drugih so poleg drugih dobrin pomembne za preživetje Slovencev. Tako da z vseh strani Slovenci in še posebej slovenski kmetje in zelenjadarji izražajo zaskrbljenost, kaj bo s Selekcijsko-poskusnim centrom Semenarne – to je lepo vidno tudi iz številnih člankov, iz medijev, tudi z družbenih omrežij – kdo bo postal novi upravljavec SPC Ptuj. Znano je tudi to, da imamo v neposredni bližini SPC Ptuj dober know-how in vso potrebno strokovno, kadrovsko strukturo s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, ki bi ga z veseljem prevzel v upravljanje. To bi bila po mojem odlična priložnost za razvoj in rast SPC ter s tem za podravsko in slovensko kmetijstvo. Zanima me torej: Kje smo trenutno pri reševanju problema Predvsem bi morali prevladati zdrav kmečki razum, lokalni interes in regijska povezava, da bi se selekcijski center tudi vnaprej dobro razvijal, delal v korist kmetijstva in kmetovalcev. Zraven tega pa bi, če štejemo bližino upravljavca, z vso potrebno tehnologijo lahko tak center deloval z izrazito manjšimi stroški, kot če bi ga upravljali z drugega konca Slovenije.

Nedvomno je semenarstvo ena od strateških nalog vsake države, tudi Republike Slovenije. V Sloveniji imamo na voljo obsežno zbirko rastlinskih genskih virov. V nobenem primeru, si upam zatrditi, da ni ogrožen obstoj slovenskih avtohtonih starih rastlinskih vrst in tako naprej. Torej ni ogrožen genetski material, kajti imamo gensko banko, ki skrbi za obnavljanje in skrbi za te genske vire. vire. Rastlinske genske vire ohranjamo v okviru javne službe, tako imenovane rastlinske genske banke. Javno službo imamo za tri glavna področja – poljedelstvo, hmeljarstvo in vrtnarstvo. S samim žlahtnjenjem se v Republiki Sloveniji ukvarjajo tako posamezniki kot tudi zasebna podjetja oziroma raziskovalne inštitucije

S tega zornega kota sem prepričan, da je znanja o žlahtnjenju v Sloveniji na razpolago precej. V ta namen za javne službe v rastlinski pridelavi, posebej s poudarkom na semenarstvu, namenjamo letno okoli 600 tisoč evrov za selekcijo, žlahtnjenje novih sort, za uvajanje novih sort, introdukcijo sort, nove tehnologije in deloma tudi koordinacijo. S tega zornega kota te javne službe potekajo v Republiki Sloveniji že desetletja in na nek način mislim, da tudi upravičujejo svoj namen iz tega naslova javnih služb, ki se pa še posebej podpirajo od leta 2014 naprej, nastajajo nove sorte v Sloveniji, požlahtnjene nove sorte in tudi hibridi, recimo pri zelju, torej nastaja nov genetski material, primeren za slovenske pridelovalne razmere. Če se dotaknemo bolj konkretno SPC Ptuj. Tudi sam sem z veliko zaskrbljenostjo spremljal v preteklosti dogajanja okrog Semenarne Ljubljana. Danes nas verjetno tisti, ki so prodali Semenarno Ljubljana drugim, opozarjajo, da smo s tem prodali tudi SPC Ptuj, torej Selekcijsko-poskusni center kot del Semenarne Ljubljana. Semenarna Ljubljana je bila v rokah slovenskih kmetov, slovenskih zadružnikov in so jo prodali

žlahtnjenja, že kar nekaj časa izvajamo številne napore za to, da ga vendarle prenesemo v državno upravljanje, last, zato da bomo lahko s tem tudi upravljali. V tem trenutku se pripravljajo pravne podlage, zato da bo lahko Selekcijsko-poskusni center skladno s sklepom Vlade prešel na SDH, potem pa verjetno na enega od upravljavcev. Imamo več možnih upravljavcev, pa vendarle, če ga želimo prenesti v upravljanje, tudi v last, ga lahko po zdajšnjem tudi mojem poznavanju zakonodaje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot nevladna organizacija, enako kot tudi ustanovitelj vseh ostalih kmetijsko-gozdarskih zavodov po vsej Sloveniji. Sloveniji. Ta pravna podlaga je nenaklonjena temu načinu prenosa, pa vendarle govorimo o trenutni pravni podlagi, zato zaenkrat še ne bi zaključeval, na kakšen način se bo rešila končna podoba Selekcijsko-poskusnega centra. Zame in za Vlado je pomembno, da se čim prej prenese na SDH. Računamo, da bomo do 20. decembra, ko je zadnji rok pri podaljšanju

tukaj zagotoviti pravna podlaga. Če je ni, potem je ni. Ampak še enkrat. Če bi sedaj recimo v Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj, kjer je okoli 5 tisoč 400 najkakovostnejših semen, od tega veliko avtohtonih vrst in tako naprej, dejansko

lepa. Poskušal bom zelo na kratko odgovoriti, podati tudi naš pogled. Nedvomno drži, da zgolj javna služba v delu Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj za žlahtnjenje in tako naprej verjetno ne bi pokrila vseh stroškov tega dela. Zato sem prepričan, da bo, kdorkoli bo končni upravljavec Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj, moral izvajati tudi drugo tržno dejavnost, torej prodajati semena.

izvaja tudi nalogo genske banke slovenskih avtohtonih sort, ki jih mimogrede ni nekaj tisoč, ampak jih je nekaj deset kot avtohtonih, ostale so tržne sorte. Ampak vendarle te tržne sorte na koncu pomenijo tudi tržni del SPC na Ptuju in zato jih je potrebno vključiti v sam poslovni načrt. Sam sem imel priložnost videti nekaj različnih poslovnih načrtov, ki so zainteresirani za ta del, in praktično vsi v tem delu vsi v tem delu vključujejo tudi to tržno dejavnost. Tako da tam bo na Selekcijsko-poskusnem centru zagotovo prišlo do kombinacije izvajanja javne službe za tisti del, ki ga želimo kot Republika Slovenija izvajati prek javne službe, zavarovati, in tržne dejavnosti,

Gospoda poslanca ni. Naslednji je na vrsti Nik Prebil, ki bo postavil vprašanje ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu. Izvolite.

Praktično od nastopa vaše funkcije na vas letijo očitki o politizaciji policije, osebnem vplivanju na odločitve in na ideološko-politično usmerjanje. To ne nazadnje poudarjajo sindikati, strokovnjaki s policijskega področja, javnost in tudi mi v opoziciji. Jaz sicer menim, da upravičeno, saj javno zaupanje v policijo še nikoli ni bilo na tako nizki ravni, kot je sedaj. Tukaj imam graf, to so podatki s strani policije. V času vašega mandata, torej ko vi vodite to institucijo, policiji povsem zaupa zgolj še 10 % državljank in državljanov v naši državi. Verjetno k temu doprinesejo vaši včasih nepotrebni komentarji pa zmerjanje policistov z mevžami, ne nazadnje zmerjanje naroda, se opravičujem, s svinjami, vaš nepreklicni odstop in tudi nenormalno kadrovsko poseganje z zvestimi kadri SDS v vodstvo policije. Vsega ne bi našteval. Verjetno je pa tukaj v ospredju tudi dejstvo, da je med vsemi tremi, če rečem, večjimi protesti policija na trenutke delovala nekako zmedeno, protesti so uhajali izpod nadzora. Enkrat ste celo vi še podkurili zadevo s prisotnostjo na ulici. Vemo pa tudi, minister, da vi redno hodite na OKC med protesti. Predvsem me zanima: Kaj so na OKC z vami počeli državni sekretar Mahnič in oba vaša državna sekretarja? Vi sicer pravite, da ste zgolj opazovalec, da ste tam tiho in ne dajete navodil. Vsaj tako ste enkrat na odboru rekli, me pa res zanima, kaj je ta omenjeni zborček počel na OKC, glede na to, da takšna prisotnost med protestom, ko bi morala biti policija zbrana in strokovno usmerjana, najverjetneje ovira delo policije. Kot sem rekel, nekako se zdi, da policija enkrat ukrepa izredno ostro – 400 plinskih nabojev s solzivcem pa vodni top, danes slišimo, da je bila policija celo vnaprej okrepljena s sredstvi s strani Slovenske vojske, kar priča o nekih indicih in spet drugič policija ukrepa mileje, brez solzivca in zadevo vsaj na videz obvladuje. Jaz bi rekel, da je to zaradi nekakšnega političnega vmešavanja v takšne situacije. Jasno vas sprašujem: Ali vi, minister, na podajate navodila, kako naj policija deluje, ali ta navodila poveste generalnemu direktorju policije in potem to orkestrira on, da ni tako očitno, da ste vi tisti, ki organizira delo policije na protestih? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. ALEŠ HOJS: Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani gospod poslanec, moram reči, da je že v tem vprašanju, ki ste ga postavili, kar cela vrsta neumnosti, zato bom šel od

celotni izvedbi Operativno-komunikacijski center, je tamle na Prešernovi cesti in jaz 5. 10. na OKC nisem bil. To je prva neumnost, ki ste jo povedali. Druga neumnost, ki ste jo povedali, ali pa vprašanje, je, da ste rekli, da je ta četica prišla na OKC.

človeku, ki je v Kabinetu predsednika Vlade zadolžen za nacionalno varnost, vi govorite kot o četici. Sam sem bil ob 19.15 tega dne na CVZ, to je Centru za varovanje in zaščito. Če ste pozabili, je bil tistega dne v v Republiki Sloveniji organiziran vrh Evropske unije z Zahodnim Balkanom. Torej že dolgo časa v tej državi ni bilo tako visokega obiska in ena od zelo pomembnih zadev, ki jih je seveda izvedla policija, in to uspešno izvedla policija, še enkrat gre policiji vse priznanje, je seveda varovanje tega vrha. Razumem, da je to vam morda nelagodno ali pa se ob uspešnem posredovanju policije počutite na nek način nelagodno, ker bi gotovo bil vaš triumf ali ne vem, kako naj temu rečem, še mnogo mnogo večji, če če policija tega ne bi izvedla uspešno in bi lahko skupaj v spregi z MSM mediji, se pravi z mainstream mediji, poročali o tem, kako niti zavarovati tega vrha ne znamo. tega vrha ne znamo. Kdo je od teh strokovnjakov, ki govorijo o tem, da se nekdo politično vpleta ali pa tako naprej, jaz tega ne vem. Od strokovnjakov ki so vam blizu, če se ne motim, so vam celo pomagali tudi pri pri pisanju vaših programov, gospod Miroslav Žaberl. Da bom čisto konkreten. To je gospod, ki je bil zaposlen na Policiji, vodil je direktorat za nadzor policije in on je avtor on je avtor tega famoznega 9. člena, ki govori o tem, kaj in kako lahko policija v izjemnih dogodkih zavaruje oziroma kako lahko dodatno omeji gibanje. Ni on avtor tega člena, ta člen je bil že prej, ampak je pa avtor tistega dela, ki govori o tem, kdo nad tem opravi nadzor. On je avtor, ki je zapisal, da direktor policije na podlagi ugotovljenih dejstev ali pa sumov odredi neodvisno komisijo. Torej, on je to napisal v zakon, tam lahko preberete Miroslav Žaberl, njegovi komentarji, in ta isti človek potem pride na televizijo in govori, da taka komisija pravzaprav ni čisto objektivna. Mislim, da si bodo Slovenci lahko sami ustvarili mnenje, ali je to res strokovnjak ali pa je to politikant, ki je trenutno v penziji pa bi se rad postavil na eno ali pa drugo stran, seveda ne na drugo, ampak na eno stran, torej na stran aktualne opozicije.

vojske. To je nova neumnost, ki ste jo zdaj povzeli. Priporočam, da vseh neumnosti, ki jih novinarji povedo, ne povzemate čisto tako pristransko ali pa brez neke presoje. Bi pa rekel takole. Mi smo se okrog teh protestov oziroma tega znašli v zadnjih 14 dnevih v taki kopici laži, da je to prav neverjetno. Poglejte si zadnjo Tarčo pa boste videli tam kolega iz stranke SD, ki je, mislim da, v prvih 15 minutah štirikrat ali petkrat povedal, da je policija prve ukaze o uporabi vodnega topa in plinskih sredstev dala ob 15.30, pazite, 15.30, in da smo tam bili že v in da smo tam bili že v OKC nekateri ali pa mnogi od te četice, ki ste jo vi imenovali. Kaj sem tam delal, bom pa glede na to, da se mi izteka čas, povedal, če me boste še kaj naprej vprašali v drugem delu odgovora. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. NIK PREBIL (PS kot ste ugotovili sami, mi niste odgovorili na tisto, kar sem vas spraševal. Jaz vas nisem spraševal o nikakršnem gospodu Žaberlu ali kako se gospod piše, sem vas pa jasno spraševal, kaj na teh kaj na teh centrih počnete in ali podajate usmeritve policiji. Namreč, nekako se kažejo indici – kolikor mi je jasno tudi na preiskovalni komisiji in tudi KNOVS naj bi to ugotavljal danes na nadzoru na policiji da ste vi kot minister, oba vaša državna sekretarja in državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade neposredno posegli v odločitve policije. Govorili ste o varovanju vrha na Brdu, kar tudi ni bilo moje vprašanje, pa vseeno pojdiva še sem. Kako je potem mogoče, da se je med protestniki znašla delegacija oziroma konvoj z varovano osebo oziroma vozilo s spremstvom? Ker tudi v Državni zbor prihajajo informacije, da je takrat državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade gospod Mahnič jasno zahteval, da mora policija ostreje in močno ukrepati proti množici, ki je obkolila to delegacijo. Tako da, minister, jaz ne poudarjam tukaj nekih informacij s strani mainstream medijev, želim pa, da na vprašanja jasno odgovorite in zadevo ali potrdite ali zanikate, potem pa se bomo pogovarjali naprej. In še prej, ker ste želeli nekako v svojem izvajanju pokazati, češ da smo vsi veseli in ploskamo, ko se kaj zgodi, vam bom tukaj povedal to, kar sem vam že povedal na odboru. Tako sam kot tudi v LMŠ jasno obsojamo in smo takoj obsodili vsakršno vsakršno nasilje, ki se zgodi, mislim pa, da vam kot ministru ni treba poudarjati tega, da je protest ustavna pravica ljudi in ga seveda izražajo zaradi padca javnega mnenja in zaupanja v policijo, ki sem ga omenjal na začetku. Hvala.

Točno to. Kaj sem počel na CVZ? Eno od mojih vprašanj je bilo to, ob 9.15, kako se je lahko zgodilo, da je bila ena od delegacij s strani protestnikov obkoljena. Legitimno vprašanje. Povedali so mi, zakaj se je to zgodilo, povedali so, da so morali pač to delegacijo preusmeriti. K sreči ni bilo s tem v zvezi nobenih posledic in to je bilo eno od mojih vprašanj. Drugo od mojih vprašanj tam je bilo, kako je mogoče, da policija na na CVZ za zelo pomembno informacijo, na enem od ekranov je bilo to videti, uporablja posnetke Vladimirja Voduška. Si predstavljate? Vodušek hodi po Ljubljani, slika, slika množico in to je ena od vstopnih informacij policije.

preživeli celo popoldne, operativno vodili te akcije, uspešno vodili te akcije, izraziti čestitke. Podobna vprašanja ali pa podobne pohvale sem imel decidirane. Mislim, da smo zdajle odgovorili tudi poslancu gospodu Nemcu, kdaj sem svoje obiske centrih izvajal, torej po dnevih, z zasedbami, kdo vse je tam bil. Na vsako tako vprašanje lahko odgovorim kadarkoli. Lahko pa jasno povem, da nikoli nisem nobenih usmeritev policiji dajal. Razen tistih, razen tistih, ki jih dajem skladno z zakonom v obliki pisnih usmeritev. Te pa imajo svojo zaporedno številko, datum izdaje, tekočo številko in tako naprej. Vse te stvari so javne, jih lahko dobite kadarkoli, ni nikakršnega problema. Kar se pa tiče tega, kar ste rekli, da je komisija danes nekaj ugotovila, bom pa tudi jaz zelo vesel, če mi boste to lahko pokazali, ker jaz teh informacij, ki ste jih vi govorili, nimam. Jaz sem videl danes sporočilo komisije predsednika gospoda Matjaža Nemca, kjer so ugotovili zgolj to, da pozivajo Varuha človekovih pravic, da naredi neko preiskavo. Nič od tega, kar ste govorili, jaz nisem videl. Razen če imate vi kakšne druge podatke. Ampak v tistem, kar je bilo javno predstavljeno, pa teh informacij, ki ste jih vi povedali, ni. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Minister, tudi vam hvala za odgovore, čeprav vseeno ne v popolni celoti. Preden preidem k svojemu postopkovnemu predlogu, mi vseeno dovolite en res kratek komentar. Da bi prišla do celotnega bistva, bi verjetno govorila kar nekaj časa. Tudi vaša zadnja manipulacija, da sem povedal nekaj, kar je ugotovil KNOVS, ne drži. Jasno sem povedal, da naj bi KNOVS nekaj ugotovil, kaj je KNOVS tam ugotovil, seveda ne vem, ker načeloma te nadzore KNOVS opravljati v tajnosti, in upam, da tudi jih. Je pa predsednik KNOVS vsaj na Twitterju podal informacijo, tisto, kar on po svojih pristojnostih seveda lahko, da so bile kršitve ugotovljene in da jih bodo preusmerili k Varuhu človekovih pravic. To je tisto, kar je dejstvo. Minister, jasno ste odgovorili, da nikoli niste dajali usmeritev na teh centrih. Hvala za vaš odgovor. Upam, da je resničen, verjetno se bo to ugotavljalo tudi tudi v okviru preiskovalne komisije. Bi pa morda samo še eno stvar. Različne informacije se pojavljajo, enkrat, da ste bili tam, ko je bilo protestov konec, drugič, da ste bili na teh centrih ali da so bili vaši državni sekretarji med samimi protesti. To je kontradiktorno s tem, kar ste govorili. Če bi, če ne vi, državni sekretar ali pa morda nek drug državni sekretar, torej tisti, ki je pristojen v Kabinetu predsednika Vlade, vplival kakorkoli na odločitve oziroma dajal usmeritve policiji, gre za nekako politično vodeno intervencijo, kar priča o kršitvi ustrezne zakonodaje, ki jo imamo danes, in gre za prekoračitev pooblastil po zakonu. Želim si, da Državni zbor ne samo v okviru vprašanja, kako policija deluje pod trenutnim vodstvom, ampak tudi vprašanja, ko govorimo o izrazitem in pomembnem padcu zaupanja javnosti v institucijo, kot je slovenska Policija, opravi javno razpravo, morda tudi z določenimi usmeritvami oziroma priporočili, kako naj politika v bodoče deluje v skladu s slovensko Policijo. Upam, da bo to zaupanje morda nekoč prišlo vsaj na tisto raven, ki je bila, preden ste, spoštovani minister, vi zasedli to mesto. Zato naprošam, da v skladu s poslovnikom Državni zbor o tem opravi razpravo. Hvala. Hvala lepa. Državni zbor bo o vašem predlogu odločil v sredo v okviru glasovanj. Zdaj pa nadaljujemo. Gospod Samo Bevk bo postavil vprašanje ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku ter ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Ministra, ki sta pristojna za lovstvo in varstvo narave, sprašujem v zvezi s strategijo upravljanja z rjavim medvedom ter škodo, ki so jo povzročili štirje medvedi z uničenjem dveh čebelnjakov v obrobnih ulicah mesta Idrija ter pred tem tudi v krajevni skupnosti Kanomlja. V zadnjih letih so bili s strani Upravnega sodišča ustavljeni vsi strokovno odrejeni odstreli rjavega medveda. Vse od pomladi letos se v Idriji pojavljajo medvedi, nihče pa do sedaj še ni pojasnil, kako bi jih lahko iz mesta umaknili. Število rjavih medvedov se je v zadnjih nekaj letih v Sloveniji povzpelo na več kot tisoč. V območje rjavega medveda je na podlagi zastarele, več kot 20 let stare strategije upravljanja uvrščeno celotno mesto Idrija oziroma celotni levi breg reke Idrijce. Gre za zastarelo strategijo, ki bi jo morali že zdavnaj novelirati. Lovske družine imajo zaklenjene roke, tolminski zavod za gozdove pa nima več nobenih pristojnosti pri predlaganju ukrepov za gospodarjenje z divjimi zvermi, ukrepov, ki bi se morali začeti izvajati s 1. oktobrom, pa ni. Lovske družine od pristojnih organov in agencij na svoje predloge ne dobijo odgovorov. Upravno sodišče je namreč ustavilo vse odredbe za odstrel rjavega medveda s strani naravovarstvenih organizacij, čeprav je cilj obstoječe strategije, da bi v Sloveniji lahko upravljali s populacijo do 800 medvedov. Zato oba pristojna ministra sprašujem: Kdaj Kdaj bo pripravljena nova strategija upravljanja z rjavim medvedom, ki bo nadomestila več kot 20 let staro, zastarelo strategijo? strategijo? Kdaj bo z območja varovanja rjavega medveda izvzeto mesto Idrija? Kaj bosta ministra storila, da se zavaruje območje mesta Idrija in da preprečila nadaljnjo škodo na premoženju prebivalcev mesta in storila nekaj za njihovo varnost, saj je od središča mesta do ogroženih obrobnih ulic slabe pol ure hoda?

zelo enostaven. Strategija je že pripravljena. Predlog strategije upravljanja rjavega medveda v Sloveniji za obdobje 2021–2030 je v medresorskem usklajevanju. Skratka, tekst je že pripravljen in je v usklajevanju za sprejetje na Vladi in jaz prognoziram, da bo to v nekaj tednih tudi sprejeto. Hkrati je v tej proceduri tudi akcijski načrt za upravljanje rjavega medveda za petletno obdobje, 2021–2025. Verjamem, da bo tudi ta akt kmalu sprejet. Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta na celotnem območju Republike Slovenije in urbana območja niso izvzeta. Takšno razumevanje je potrdila tudi sodba Evropskega sodišča v podobni zadevi. zadevi. Kaj lahko naredimo? Prvič. V okviru letošnjega formalnega Sveta za okolje v Luksemburgu

tako imenovane zavarovane vrste in bi upravljali z medvedom podobno kot z ostalimi živalskimi vrstami, ki niso zaščitene po habitatni direktivi. To je možno narediti takrat, kadar je vrsta v ugodnem stanju, in medved se je v zadnjem obdobju, to potrjujejo vse statistike, prelevil v vrsto v ugodnem stanju. Vendar ta procedura pred evropskimi organi še ne more steči, gre torej za odločitev evropskih institucij in mi bomo naredili vse, da bo to tako. Kaj lahko naredimo zdaj v primeru nastanka resne škode ali ogrožanja zdravja? Možen je odvzem takega medveda, za kar se

112 in 113 v zvezi z ogrožanjem življenja in zdravja. Smo pa v času od 1. 9. do 14. 10. prejeli dva zahtevka za povračilo škode, ki jo je povzročil rjavi medved, in sicer v obeh primerih gre za čebelnjak. V takih primerih se škoda tudi povrne.

za pomoč pri varovanju pašnih živali pred velikimi zvermi izvaja tudi številne druge aktivnosti, od ureditev ograj do zapiranja črede kot ukrep KOPOP, kmetijsko-okolijski ukrep, do uporabe pastirskih psov. Pri tem govorimo samo o varovanju tako imenovanih rejnih pašnih živali, ne pa o varovanju ljudi. Te Te aktivnosti ne rešujejo problematike sobivanja človeka z velikimi zvermi. Naj pa dodam še misel, da se tudi sam kot minister v času predsedovanja s številnimi ostalimi ministri pogovarjam in iščemo rešitve in se rešitve tudi z našega zornega kota nakazujejo v isti smeri, kot je že minister omenjal. Tudi midva z ministrom praktično ob vseh priložnostih naslavljava to isto vprašanje

Hvala lepa za oba odgovora. V veljavni, zastareli strategiji piše, da v Sloveniji živi od 450 do 500 medvedov, dejansko pa strokovnjaki pravijo, da jih je že več kot tisoč. Danes dopoldne mi je kolega Predrag Baković pokazal videoposnetek medveda, ki se sprehaja sredi blokovskega naselja v Kočevju. V članku novinarke Primorskih novic Saše Dragoš pa lahko preberemo, bom kar citiral: »Ljudje v Idriji in širši okolici so pripovedovali, da srečujejo medvedko z mladičema. Kamere, ki so jih namestili domačini ob razdejan čebelnjak v Skirci oziroma v Ulici zmage v Idriji, pa so posnele medvedko in tri od spomladi precej zrasle medvede. Medvedje, ki so se vrnili ob razdejani čebelnjak, se niso zmenili ne za hrup, ki so ga namensko povzročali stanovalci bližnje hiše, ne za lajež sicer skrbno priklenjenega psa. To je ljudi dodatno šokiralo. Eno od strokovnih priporočil ob sprehajanju po poteh na območju rjavih

Pa še nekaj mogoče za gospoda ministra Podgorška. Z zavoda za gozdove, ki je pristojen za to področje, tolminskega namreč, je strokovnjak povedal, takole, navajam: »Vedno sem bil za strpno, a smiselno gospodarjenje z medvedi. Vse manj me upoštevajo,« pravi, »ukrepov in odstrela, niti rednega, ki bi se moral začeti s 1. oktobrom, pa ni. Vse niti se stekajo v državno gospodarjenje z medvedi,« je dejal uslužbenec zavoda. Zato me zanima še, kaj boste storili v tem primeru in kaj pomeni zmerni optimizem za rešitev na evropskem nivoju. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo za odgovor je želel minister Vizjak. Izvolite. MAG. ANDREJ VIZJAK: Spoštovani poslanec, jaz si delim z vami skrb, pa tudi s prebivalci različnih krajev, še posebej na Kočevskem, glede pojavljanja medveda tudi v urbanih naseljih. Zato, še enkrat, smo začeli tudi na Ministrstvu za okolje in prostor v mojem mandatu s tako imenovanimi ustnimi odločbami, in če pride do ogrožanja, je odstrel takoj. Ne govorimo zdaj o skupinskem odstrelu. In seveda smo s tem presekali neko prakso, ko se je predhodno začela izdajati odločba in so nevladne organizacije na to atakirale in rezultat je bil takšen, da se je lahko škoda ali pa ta medved pojavljal in nihče ni ukrepal. Torej, na področju hipnega odreagiranja na neke pojave, kjer se ogroža zdravje in premoženje ljudi, imamo odgovor. Res je, da smo poskušali v preteklosti tudi s skupinskimi odločbami odstrela, kar pa je Upravno sodišče razveljavilo. je torej samo ta, ki sem jo že omenil – da prek somislečih držav v Evropi, kjer je stanje medveda ugodno, to se pravi, kjer se je vrsta v zadnjem obdobju okrepila in številčno že presega mejne, še sprejemljive okvire, preide ta vrsta iz enega aneksa v drug aneks, kar pomeni, da se vrsta regulira tako, kot se regulira za ostale vrste divjadi, srnjad, divje prašiče in podobno. Skratka, da ni več zaščitena vrsta po uredbi, zaradi česar poseg v njo praktično ni mogoč na podlagi nekega gojitvenega načrta. To je edina rešitev in to pobudo smo že začeli. Pričakujemo seveda več somišljenikov med državami članicami. In potem je stvar spremembe habitata in direktive oziroma te priloge in rešitev potem bistveno bistveno bližje. To je mišljeno pod tem zmernim optimizmom. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate še besedo. DR. JOŽE PODGORŠEK: Hvala lepa. Seveda bo upravljanje z zavarovanimi vrstami možno takrat, ko bo to dovoljeno. In v tem trenutku imamo to težavo in samo povem iz izkušenj iz leta 2019, ko smo takrat na našem ministrstvu v nekaj dneh, čez vikend napisali tisti tako imenovani interventni zakon za uravnavanje populacije medvedov in volkov v tistem letu, ker so delali izjemno škodo tudi na kmetijskih

potem je bilo tudi zadnje leto, ko smo lahko v večjem obsegu upravljali z medvedom. V tem trenutku imamo, kot je že minister omenjal, velike težave s tem generalnim upravljanjem, ker je treba spremeniti statusni del samega medveda. In zato tudi Zavod za gozdove v tem trenutku, kljub morda drugače mislečim, nima praktično nobenega mehanizma za poseganje v populacije medveda. Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Na vrsti je gospod Jože Lenart. Postavil bo vprašanje ministru za zdravje gospodu Janezu Poklukarju. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani minister, dejansko gre za nadaljevanje mojih temeljnih vprašanj za področje zdravstva, seveda danes na osnovi nekih novih dejstev. V desetletnem obdobju ste z zakonom zagotovili 2 milijardi investicij v zdravstvo, seveda niste pa zagotovili realnega vira, vsaj po našem mnenju. Sprašujem: Ali bodo samo investicije rešile problematiko v zdravstvu? Na katere stavite oziroma v kakšni meri?

pa v druge dejavnosti? Kam postavljate problem slabe organizacije v zdravstvu, ki se seveda trenutno kaže in povzroča nezadovoljstvo zaposlenih in posledično s tem tudi odhajanja v tujino in v druge dejavnosti? Z investicijami razvito, modernizirano zdravstvo vsekakor posredno vpliva na kakovost zdravljenja. Kolikšen pa je ta vpliv na samo produktivnost storitev in s tem skrajševanje čakalnih vrst, je pa seveda drugo vprašanje. Zato, spoštovani minister, je pomembno, da sta 2 milijardi evrov v desetletju racionalno uporabljeni. Ali je pri vas jasna strategija ali so samo želje? Nekako dvomim v to. Zakaj? Če smo dan pred sprejetjem zakona o investicijah v zdravstvo sredstva za primarno raven s 50 milijonov povečali kar za štirikrat na 200 milijonov, in to na naš predlog oziroma naš amandma oziroma amandma opozicijskih strank, me zato malo skrbi. V gospodarstvu seveda velja ekonomsko pravilo, preden načrtuješ velike investicije, ki se seveda morajo povrniti, drugače te jutri ni več na trgu, moraš najprej pripraviti celovit poslovni načrt z vsemi možnimi znotraj izkoriščenimi resursi, ki so na voljo; in to za obdobje celotnega vračanja investicijskih tujih virov. Vsekakor pa je pri tem pomembno, da morajo biti ta porabljena sredstva vezana na rast BDP in seveda realne vire proračuna Republike Slovenije. Spoštovani minister, 2 milijardi investicij brez preveritve organizacije zdravstva in seveda notranjih rezerv, brez končno postavljene mreže po standardih in normativih, ki je temelj spremljanja produktivnosti in izkoriščenosti opreme. Brez postavitve učinkovitega informacijskega sistema, vezanega na hrbtenico centralnega registra podatkov o pacientih v okviru eZdravja, kjer že deluje eNapotnica. Zelo daleč pa smo od povezave na stotine parcialnih informacijskih sistemov, ki ne omogočajo celovite preglednosti in seveda povzročajo neracionalno trošenje javnega denarja za izvajalce informacijske podpore, kot smo ji bili priča v zadnjih mesecih tudi na Onkološkem inštitutu. inštitutu. Nikakor ne boste rešili slovenskega zdravstva, če bomo stavili samo na investicije. Tako bomo državljanke in državljane le zadolžili, ciljev pa ne bomo dosegli. Zato prosim za vaše odgovore: Kaj boste na tem področju naredili Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. JANEZ POKLUKAR: Najlepša hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod Jože Lenart! Najlepša hvala za to pomembno vprašanje in za nadaljevanje diskusije oziroma niza vprašanj, ki ste jih zastavili že prejšnji mesec. Dejstvo je, da če hočemo imeti vzdržno zdravstvo leta 2031, potrebujemo zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ustrezno organizacijo ter ustrezno in zadostno infrastrukturo. Zakon, ki ste ga omenjali, je samo eden od sistemskih ukrepov, ki vodi k vzdržnemu zdravstvenemu sistemu leta 2031. Kakšno je stanje infrastrukture in aparatur? Verjemite mi, da vam lahko povem iz prve roke, saj leta delujem po teh bolnišnicah. In tudi

Je pa res, da do sedaj država ni praviloma toliko vlagala v infrastrukturo primarnega nivoja. In prav je – in tukaj moja zahvala poslankam in poslancem –, da se je naredil napor in dodatno šlo v razmislek v razmislek in skupno pripravo in sprejetje zakona, za katerega verjamem, da daje pomembno dodatne temelje in podlago za uspešno delovanje primarnega nivoja tudi leta 2031, saj imamo na primarnem nivoju ravno toliko izzivov kot kje drugje v našem zdravstvu. Kar se tiče nagrajevanja kot razlage za odhod iz slovenskega zdravstva, kot sem že večkrat tudi povedal, na podlagi anket, ki jih delamo pri zdravstvenem in tudi nezdravstvenem kadru, ki odhaja iz slovenskega zdravstva, je plačilo seveda na tretjem mestu. Na prvem mestu so kot razlog za odhod primerni delovni pogoji, kot drugo organizacija in organizacijska klima znotraj zdravstvenega zavoda.

visok nivo kulturnega dialoga v iskanju konsenza, da za zaposlene v zdravstveni negi najdemo najboljšo rešitev v tem trenutku. Seveda pa bo treba v nadaljevanju širše sistemsko urediti tudi to poglavje. Kar se tiče standardov in normativov, seveda lahko obžalujem, da jih danes še nimamo na nacionalnem nivoju sprejetih kot takih. Nenazadnje je nedavno Računsko sodišče povedalo, kako se pravilno pride do standardov in normativov. In z vsemi standardi in normativi, ki jih imamo ta trenutek na mizi, gremo po tej poti. Praviloma 26. oktobra bo Zdravstveni svet kot zadnja pred ministrom oziroma najvišji posvetovalni strokovni organ ministra obravnaval standarde in normative farmacevtov. In vesel sem, da smo prišli s prvimi do tja, in verjamem, da bodo po tej poti nadaljevali tudi vsi ostali. Kar se tiče centralizirane informacijske podpore, res je, da tukaj rabimo velik napor, da vse te prej omenjene stotine manjših informacijskih aplikacij na terenu povežemo v en sistem, kjer bo odločevalec lahko v realnem času prišel do realnih podatkov in se na podlagi tega odločil. Danes številne podatke, z izjemo podatkov, ki jih potrebujemo o epidemiji, ki so se razvili med epidemijo, dobivamo z zamikom, zamikom. In je pravočasno odločanje zaradi tega še toliko težje. Toliko zaenkrat. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dopolnitev vprašanja ima gospod Jože Lenart. Izvolite. JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za prvi del odgovorov. Mislim, da je to tudi dobro za javnost, kar ste povedali. Bi pa želel še dodatno, da mi obrazložite. Da je z organizacijo v zdravstvu nekaj zelo hudo narobe, mi kažejo tudi naslednja dejstva. Utemeljujem to na podlagi več poročil in popravljalnih ukrepov Računskega sodišča v zadnjih 15 letih. V letu 2015 je bila opravljena revizija UKC za obdobje 2007–2014. Ugotovitve so bile zaskrbljujoče in dani so bili popravljalni ukrepi, v začetku leta 2018 pa je porevizija za to poročilo nato pogojno dala pozitivno poročilo. O tem sva sicer že govorila. Ampak na podlagi mojega poslanskega vprašanja decembra 2020 s tega področja sem dobil s strani predsednika Vlade Janeza Janše, ki je bil takrat v funkciji ministra za zdravje, zaskrbljujoč odgovor, in sicer ko revizorji Računskega sodišča zaprejo vrata, so se popravljalni ukrepi, številne evidence prenehale voditi. In še bolj zaskrbljujoče, predsednik Vlade ugotavlja, da posamezni zdravstveni zavodi evidenc sploh nimajo interesa voditi. To piše v tem odgovoru, je jasno. je jasno. Kam bomo prišli, spoštovani minister, da dovolimo, da se nam to dogaja? Kaj se dogaja na ministrstvu, da takole pometejo pod preprogo? Ali kot minister tudi nimate vpliva na javne zavode, da vam ne sledijo? Tukaj imam seveda še dva svežnja poročila Računskega sodišča, in sicer glede prihajanja odstopa zdravnikov na trg, je tudi zaskrbljujoče, in seveda ureditev javne službe in razmejevanje na ostale dejavnosti javnih zavodov. Prav tako smo v mesecu avgustu in septembru v medijih lahko slišali tudi nekaj alarmantnih informacij o ugotovitvah informacijskega strokovnjaka na Onkološkem inštitutu, in tudi tu se je zadeva ustavila. Tudi vi imate svoj oddelek na tem področju, ljudi in tudi javni zavodi imajo strokovnjake notranje revizije. Zakaj se tu ne naredi več? Zakaj smo neučinkoviti? Zakaj tega ne znamo za državljanke in državljane premakniti, da bo večje zaupanje na tem področju;

izvajati javnih razpisov, temveč tudi voditi in postavljati organizacije v vseh teh zavodih, kjer sem bil. Številni dodatni napori so potrebni, tako kot ste povedali, da bomo poti, ki so bile že začete, nadaljevali. In ta trenutek je nadzor nad dragimi aparaturami nujen, ne samo nad njihovo prisotnostjo, ampak tudi nad njihovo uporabo. In skladno s tem seveda lahko načrtno pristopimo k učinkovitejši organizaciji ne samo zdravstva, ampak tudi odpravljanja čakalnih vrst. Brez učinkovite notranje revizije, tako kot ste povedali, tudi ni za pričakovati učinkovitejših oziroma boljših, posodobljenih procesov znotraj organizacij oziroma zavodov za boljše poslovanje. sledenje kakovosti v zdravstvu je eden od ključnih momentov, ki ga je treba nadaljevati, zato da bomo prišli do organizacije, do upravljanja in do zaupanja na področju zdravstva, kot ste ga nakazali oziroma kot si ga Slovenci želijo oziroma ga pričakujejo od menedžerjev, od zaposlenih v zdravstvu. Hvala. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate postopkovni predlog. Izvolite. JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovani minister, že sama današnja razprava na postavljeno vprašanje kaže na to, da je treba na tem področju pogledati globlje. Da moramo poleg investicij, ki so seveda potrebne, da ne bo nesporazuma, pred tem še temeljito preveriti, kaj lahko naredimo sami na obstoječem sistemu, da bomo bolj učinkoviti in s tem prihranili ter prihranke usmerili v ciljne namene, kjer so potrebni. Da končno postavimo zdravstveno mrežo po standardih in normativih in na tej podlagi seveda spremljamo realno produktivnost zdravstvenih timov po vseh zdravstvenih zavodih in seveda področjih dela. Da bomo lahko spremljali izkoriščenost opreme, ali preobremenjenost, ali pa pomanjkanje opreme. Da razbremenimo zdravstvene delavce in na koncu koncev, da bomo z boljšo organizacijo lahko skrajšali čakalne vrste, da bodo ljudje prišli do zdravstvenih storitev, tako kot je treba. Prepričan sem, da bomo s takšnim pristopom tudi lažje planirali investicije v zdravstvu oziroma jih namenili v prava področja. Zato moramo imeti vsi poslanci interes, da s tem vprašanjem dosežemo širšo razpravo, skupaj s stroko seveda, na eni od prihodnjih sej. In mislim, da mora biti to naš skupni interes in tudi vaš, spoštovani minister. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa ima besedo gospod Boris Doblekar. Postavil bo vprašanje prav tako ministru za zdravje gospodu Janezu Poklukarju. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani gospod minister Poklukar! Treba je pač ugotoviti in tudi vsak dan gledamo, kakšno je trenutno stanje s covid bolniki, kako je pri nas v Sloveniji, za razliko od držav, kjer so stvari nekako že spravili v red, kjer so s precepljenostjo tudi dosegli, da ljudje več ne umirajo, da se ne polnijo intenzivne enote po bolnišnicah in da lahko kar poslušamo tukaj od opozicije vsak dan – zdravstvo dela in diha tudi za ostale paciente, ne samo za covidne. Nekje imamo po 5 tisoč testov na dan, približno, hitrih, pa potem še ostalih, da se ugotovi, kdo je pozitiven. Potem imamo v bolnišnicah okoli 400, 450 ljudi, ki zasedajo mesta. Potem imamo okoli 120 oseb na intenzivni negi,

influencerji po Facebooku se s tem ne obremenjujejo, koliko ljudi na dan umre, koliko ljudi je intubiranih na intenzivnih negah in kako trpi medicinsko osebje. To jih ne zanima. Zanima jih pa mogoče en odmeven primer, ki se zgodi, in ga potem mediji napihujejo do onemoglosti in do nezavesti. Treba je tudi povedati, da se tukaj dogaja različna politizacija in zloraba bolezni covida-19 v različnih medijih, tudi v samih razpravah v Državnem zboru pa še kje. Mene zanima: Koliko je bilo doslej že covid pacientov v bolnišnicah? Koliko od njih jih je bilo na intenzivni negi? Kakšni so bili doslej stroški zdravljenja in na kakšen način se ti stroški pokrivajo,

In kaj to pomeni za te bolnike, ki so v umetni komi in intubirani, torej prisilno priklopljeni na zrak, da lahko dihajo in da lahko ostanejo morda celo živi po tej težki, zapleteni bolezni? Vemo pa, da imajo tudi potem po intubaciji in po umetnem predihavanju, tudi ko pridejo k sebi, ko ponavadi shujšajo za 30, 40 kilogramov, težke težke probleme še dolgo dolgo kasneje. In vse to spet potem stane in stane in stane. Mi se pa še kar hecamo in nismo resni, smo neprecepljeni in vsak dan imamo več bolnikov. Hvala za odgovore, spoštovani minister. Najlepša hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Gospod Boris Doblekar, najlepša hvala za ta vprašanja. Ko govorimo o epidemiji, je seveda treba ponovno ključno izpostaviti. Epidemija ni problem zdravstva. Epidemija je družbeni problem. Zdravstvo je tisto, ki se sooča najintenzivneje s posledicami epidemije. Ko govorimo o obolelih, pogosto v teh poročilih manjkajo številke tistih, ki imajo tako imenovani long covid, ta je predvsem pri mlajših, in pa tudi bolniki, otroci, ki zbolevajo s sistemskim vnetnim odgovorom. Vsakodnevno seveda imamo te bolnike. Obravnavajo se v specialističnih ambulantah infekcijske klinike Univerzitetničinega kliničnega centra Ljubljana in Maribor. Po drugi strani pa imamo tudi vsakodnevno med 30 in 50 bolnikov na telemedicini, kjer jih strokovnjaki preko telemedicinske informacijske podpore spremljajo in vodijo v domačem okolju, kajti gre praviloma za rizične bolnike, ki pa ta trenutek niso toliko ogroženi, da bi potrebovali bolnišnično zdravljenje. Res je, v teh dneh je opravljenih nekje med 5 tisoč in 7 tisoč PCR-testov za potrjevanje okužbe s covidom-19, medtem ko je s hitrimi antigenskimi testi opravljenih 20 do 30 tisoč

s covidom-19. V 12 bolnišnicah je ta trenutek približno 400 hospitaliziranih bolnikov in 122 jih je v enoti intenzivne terapije. Od teh 122 v enoti intenzivne terapije jih je približno 70 % intubiranih, se pravi v umetni komi, in umetno predihavanih. Manjši procent – govorimo o številkah od 1 do 5 – pa jih je tudi na tako imenovanem ECMO, se pravi zunajtelesnem obtoku, s katerim ohranjamo te najtežje bolnike pri življenju, kot tudi predihavanje ni dovolj.

jih je bilo hospitaliziranih v enotah intenzivne nege oziroma terapije, 16 tisoč 961 pa na covidnih oddelkih.

To so direktni oziroma neposredni stroški samega zdravljenja. Potem pa, kot veste, imamo še ostale stroške, kot so stroški cepiv in pa cepljenja, ki presegajo 30 milijonov evrov, potem stroški PCR-testov so bili konec avgusta približno 30 milijonov evrov, hitrih antigenskih testov 49 milijonov evrov, stroški dodatkov več kot 300 milijonov evrov. evrov. Skupaj dosežemo blizu 650 milijonov evrov kumulativno vseh stroškov v zdravstvu, vezano na Epidemija ne sme biti podlaga za razkol v družbi. Epidemija nas mora povezovati. In samo s skupnim pristopom bomo obvladali epidemijo, bomo obvladali številke, bomo razbremenili zdravstvo, ki bo lahko opravilo vse tisto, kar ga čaka še iz časa pred epidemijo. Hvala. Hvala, gospod minister. Gospod Doblekar, imate zahtevo za dopolnitev. Izvolite. BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa, spoštovani minister, za vse te odgovore. Nekateri odgovori, moram reči, ali pa kar vsi so zelo zaskrbljujoči, predvsem ko govorimo o teh številkah, ko govorimo, koliko stane zdravljenje, ko govorimo o tem, kakšne posledice pušča ta težka bolezen na ljudeh, in ko govorimo tudi o tem, ko vsak dan lahko poslušamo, kako trpi zdravstveno osebje. Najbolj seveda v tistih bolnišnicah, kjer imajo covidne oddelke, predvsem pa tudi vidimo, kako je v zdravstvenih domovih, kjer teh oddelkov ni, so pa oddelki za testiranje, za cepljenje; in seveda kup različnih omejitev, da lahko pacienti sploh pridejo do svojih storitev bodisi pri samem naročanju bodisi pri tem, da se oglasijo v ambulanti. Jaz verjamem, da se vi v zdravstvenih ustanovah, vključno z vami, minister, na vse kriplje trudite. To tudi lahko vsi vidimo, ampak to seveda mediji premalo poudarjajo, premalo o tem tukaj govorimo, da se trudite, da delate dneve in noči, da puščate zdravje, zato da lahko nekomu povrnete zdravje. Po drugi strani pa vidimo, da se pa politika, določeni mediji in vplivneži po Facebooku in po Instagramu delajo dobesedno norca iz vsega tega. jaz bi vas še dodatno vprašal: Koliko mislite, da bo še stalo to zdravljenje? Če ne bomo postali resni kot družba in če ne bomo doumeli, da je potrebno cepljenje, da se je treba zaščititi,

še enkrat poudarim, da je cepljenje najpomembnejši javnozdravstveni ukrep, ki pomaga h končanju oziroma zajezitvi epidemije in preprečuje širjenje ter s tem tudi možnost eventualne nove variante virusa. Kajti vse, na čemer gradimo zdajšnje razmišljanje, seveda temelji na tem, da nove različice ne bo in da bodo cepiva in imunost, pridobljena s prebolevnostjo, učinkovita. Če se nam zgodi v vmesnem času pri tem virusu kaj novega, kakšna nova varianta, smo na začetku zgodbe. In tega si noben ne želi. In zato še enkrat moj poziv vsem prebivalkam in prebivalcem, da pristopijo k cepljenju. Po podatkih, ki sem jih dobil od direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje gospoda Kreka, smo v Sloveniji polno cepljeni pri starejših od 18 let približno 63-odstotno, ko govorimo o primerjavi z drugimi državami, vsi izpostavljajo seveda precepljenost odrasle populacije, se pravi starejši od 18 let. In tukaj zaostajamo dobrih 10 odstotnih točk za povprečjem povprečjem Evrope in zato je potreben dodaten napor. Hkrati s tem, ko to dosežemo, verjamem, da bomo lahko ukrepe sproščali, ne pa razmišljali o eventualni grožnji, ki jo v teh dneh prinaša nov zagon epidemije. In to epidemijo bomo obvladali samo ob izvajanju ukrepa CPT, se pravi cepljen, prebolel; T pa kot podlaga za to, da si kupimo čas, da se ustrezno v tem času precepimo in hkrati tudi da iz verige okužb čim hitreje umaknemo zbolele. Kar se tiče epidemije. Epidemija je, še enkrat, družben problem, zato poziv vsem – ne glede na politično opredeljenost, ne glede na barvo kože, ne glede na veroizpoved, tukaj smo na istem, virus ne izbira. In moja prošnja, da čim prej s cepljenjem zaključimo to agonijo. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Gospod Željko Cigler bo postavil vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Gospa ministrica, kolegice in kolegi! Študijsko novo leto se je za študente iz tretjih držav začelo zelo z grenkim priokusom, namreč sprememba Zakona o tujcih je zaostrila pogoje za pridobivanje dovoljenj za začasno prebivanje. Nekoč je bilo dovolj za te tuje študente, da so imeli pisno zagotovilo od staršev o zagotovljenih sredstvih za preživljanje, danes

Koliko študentov iz tretjih držav se je v letošnjem študijskem letu prvič vpisalo na študijske programe v Sloveniji? In prosim za navedbo podatkov na ravni posameznih univerz za letošnje študijsko leto. Prav tako bi prosil za podatke o vpisu za obdobje preteklih pet let prav tako na ravni posameznih univerz. Vem, da mi tega ne boste verjetno mogli zdaj dati, lahko se pa pisno vaš odgovor dopolni. In kot drugo sprašujem: Koliko študentov iz tretjih držav, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik, vpisa zdaj po novem ni moglo več opraviti? Če zastavim vprašanje drugače: Kolikšen je osip študentov, ki so že pričeli študij v Sloveniji, so uspešno zaključili letnik in se niso zdaj mogli zaradi novih pogojev vpisati v višji letnik? Pri tem me zanima število vpisanih študentov iz tretjih držav v drugi, tretji in četrti letnik dodiplomskega študija oziroma v prvi in drugi letnik podiplomskega. Zanimajo me podatki po posameznih univerzah za letošnje študijsko leto in za preteklih pet let. Namreč tudi sam sem bil zraven, ko se je v Celju ustanavljala Fakulteta za logistiko, v kratkem bomo govorili še o ustanavljanju novih visokošolskih študijskih programov. In prav dejstvo je, da s temi programi smo želeli izobraževati tudi študente iz tujine, ker je izobraževanje na terciarnem nivoju v Sloveniji le priznana zadeva. In me prav zanima: Zakaj Slovenija zapira svoja vrata?

Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani poslanec Cigler, hvala lepa za vprašanje! Naj najprej rečem, da si želim in da tudi iz informacij, ki jih imam, vem, da se je študijsko leto začelo uspešno, dobro, zelo pozitivno za veliko večino naših študentk in študentov, profesoric in profesorjev, prav tako tudi za tuje študente. V letošnjem študijskem letu v primerjavi z zadnjimi petimi leti, za kar sprašujete, vpisujemo največje število tujih študentov do sedaj na slovenskih univerzah, tako javnih kot tudi samostojnih visokošolskih zavodih. Pa še ni niti končan vpis, ker ta datum sedaj imamo, to, kar vam bom postregla zdaj s številkami na dan 17. vpis pa še teče zaradi izrednih primerov, zdravniških razlogov, študentov s posebnimi potrebami, zaradi pritožb. Realen datum bo verjetno znan nekje po prvonovembrskih počitnicah. Prvič vpisanih študentov iz tretjih držav v študijskem letu 2021/2022 za vse tri stopnje študija ta trenutek je 2 tisoč 327. Od tega jih je največ na Univerzi v v Ljubljani, in sicer tisoč 15, potem 490 v ostalih visokošolskih zavodih, 463 – Univerza v Mariboru in 359 na Univerzi na Primorskem. Pregled petletnega obdobja nakazuje, kot sem že omenila, stalno rast. Če smo imeli tisoč 444 študentov v letu 2017 do, kot rečeno, aktualnega podatka, ki še ni končni, v letošnjem letu. Potem je treba pogledati tudi različne ravni študija, na katerega se vpisujejo študenti iz tujine, se pravi tuji študenti. Univerzitetni, visokošolski strokovni študij, kot rečeno, ta informacija,

387 lani in letos ta trenutek 393. In ko vse to skupaj seštejemo, potem lahko vidite, da je razlika kar

Ta novela Zakona o tujcih pravzaprav ni nič drugačna od tega, kakršen je tudi tovrsten primerljiv zakon v vseh državah Evropske unije, ker pravzaprav smo samo v našo lastno zakonodajo prenesli Direktivo EU 2016/801, 2016/801, ki narekuje pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljnega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Kar pomeni, da v tej direktivi je jasno navedeno, na kakšen način, pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi oblikami je to pač možno. In ti pogoji

Ministrica, hvala za odgovor. Jaz bi rad samo povedal tole, da v Sloveniji smo zaostrili pogoje dostopa do študija za študente iz tretjih držav. Saj nam boste dali te številke. Upam, da jih bom tudi osebno prejel. Težko se sklicujemo pri teh zaostritvah do tujcev na direktive EU, to po moje ne stoji. In drugič, številke, ki ste nam jih zdaj navedli, saj so zelo lepe, vendar samo dejstvo ostaja, je fakt otežil se je praktično dostop do študija v Sloveniji. Gospa ministrica, vi niste komentirali, prav tako pa niste nasprotovali, ko se je sprejemal vladni predlog zakona o tujcih, ki je to naredil. In jaz še vedno mislim – bomo po številkah videli, kako je –, da je postavil v Sloveniji nepopravljive in dolgoročne posledice za razvoj visokega šolstva v Sloveniji. Veliko škodo, predvsem to je pa bistvo, bo naredil tujim študentom, ki študirajo oziroma bi želeli študirati v Sloveniji. Mnogi, ki so do določene stopnje prišli, verjetno svojega študija ne bodo mogli dokončati in je bila njihova izobraževalna pot grobo prekinjena zaradi tega zakona. Kakorkoli to olepšamo, to so dejstva. Zato, gospa ministrica, sprašujem vas sledeče: Kako kot ministrica, pristojna za izobraževanje, izobraževanje, humanitarka jasno, družboslovka, komentirate nov zaostren pogoj dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje s strani tujih študentov? Ker to gotovo ne vpliva kvalitetno ali pa pozitivno na njihovo možnost študija, ker v preteklosti težav s tujimi študenti ni bilo. Vem še iz časov mojega študija, da se je ogromno tujih študentov, ki so pri nas študirali, prav tako za denar zaposlovalo preko študentskega servisa ali pa so na kakšne druge načine pridobivali sredstva za to, da so pošteno plačali račune gostoljubni Sloveniji. A je še danes Slovenija gostoljubna? Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite. DR. SIMONA KUSTEC: Vsekakor je še danes Slovenija zelo gostoljubna in si tudi želi tujih študentov, ker je to vedno ena zelo pomembna kvaliteta v visokošolskem izobraževalnem procesu; tudi to, da grejo naši študentje za nekaj časa v tujino. tujino. Tudi na podlagi podatkov, ki sem vam jih prikazala in vam jih bomo na vašo željo tudi pisno posredovali – celostno in skozi leta in po posamezni univerzi –, mi v resnici težav s tujimi študenti nimamo. Še celo več, ta številka vsako leto lepo raste in tudi prav je tako. Je pa dejstvo – in to, kar odpirate kot morebitni problem – pač spoštovanje pravne države. Na ta način pravzaprav smo vpeljali zavezujočo direktivo Evropske unije v naš nacionalni prostor. Če je to neka dilema, potem je odgovor tukaj v spoštovanju pravne države. države. Kar se pa tiče samih tujih študentov in našega, slovenskega visokošolskega izobraževalnega sistema, pa zanesljivo z vami delim oceno, da je prepotreben modernizacije. Namreč slovenski visokošolski prostor ni naklonjen tujim študentom v tem smislu, da ne zagotavlja izvajanja osnovnega izobraževalnega procesa tudi v tujem jeziku. In vsi tuji študenti, ki pridejo k nam, imajo posebne, samo angleške izvedbe predmetov, kar seveda ne pomeni nujno, da so potem skupaj v skupinah s slovenskimi študenti. In to je v času internacionalizacije in pa globalizacije sveta nekaj, kar pravzaprav je prej cokla v razvoju pa tudi v izobraževalni vzgoji naših mladih generacij kot pa kaj drugega. Mogoče še ena informacija, ker imam še čas, da vam postrežem še s tem podatkom. Tisto, na kar smo tudi zelo pozorni, in verjamem, da so tudi na ravni posameznih univerz, je podatek, da je osip tujih študentov iz prvega v drugi letnik izjemno visok, nekje praktično 50 % tujih študentov ne napreduje v višji letnik iz prvega v drugi letnik. To je podatek, ki ga imam za leto 2018/2019. Recimo potem v tretji letnik in pa naprej iz drugega v tretji letnik je pa ta odstotek napredovanja že 83-odstoten. Tudi ta informacija nam v luči vašega vprašanja lahko kar marsikaj sporoča. Kar pomeni, da absolutno Slovenija je in mora ostati odprta za tuje študente, spoštovati mora pravno državo in pravila, ki veljajo v tem kontekstu. In tako bomo tudi delali še naprej. Hvala lepa.

da se ne zapirajo vrata tujim študentom na podlagi nikakršnih kriterijev, ki so po moje za sodobno Evropo nesprejemljivi, za študente iz tretjih držav. Kar se tiče pa osipa, spoštovana gospa ministrica, mislim, da ta osip ni kaj dosti drugačen tudi pri naših študentih, ali mogoče celo večji. Takšne so te stvari. Dejstvo pa, še enkrat pravim, da to je koristna izmenjava kultur, skupnega druženja, znanja, ki se medsebojno tukaj prenaša. Tudi ogromno naših študentov študira tudi v tretjih državah, ne samo v v Evropski uniji, in mislim, da so tam dobrodošli in deležni podpor s strani države. Zato mislim, da bi Slovenija tudi morala gojiti en tak dosti prijazen, odprt pogled, odnos do tega vprašanja. Seveda hvala pa vam za odgovor. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra 2021, v okviru glasovanj. Sedaj pa ima besedo gospa Lidija Divjak Mirnik. Postavila bo vprašanje ministru za zdravje gospodu Janezu Poklukarju. Izvolite. lepa za besedo. Lep pozdrav, spoštovani gospod minister, ministrica! Moje današnje vprašanje se glasi takole. Kot veste, imamo jutri na seji drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Zakon je šel na odboru skozi takšen, kot je bil predlagan, vendar sta potem koalicijski partnerici SDS in NSi vložili amandma in utemeljujeta prepoved vertikalne povezave javno–javno z naslednjimi argumenti. Prvič, s strokovno neodvisnostjo farmacevtov, katerih temeljno vodilo je skrb za zdravje posameznika ter varovanje javnega zdravja. Drugič, minimaliziranje ekonomskega vpliva na strokovne odločitve farmacevtov ter delovanje izvajalcev lekarniške dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi normami. In tretjič, regulacija lekarniške dejavnosti z namenom ureditve področja nedovoljenih povezav, ki bi lahko preko lastniških deležev vplivala na ekonomsko poslovanje. NSi in SDS torej navajata, da bi lahko prišlo do vplivanja na farmacevta, katero zdravilo naj izda, oziroma nasprotja interesov zgolj zato, ker je Farmadent v občinski lasti. Seveda je to en velik za lase privlečen argument, da ne rečem blef, ker vsi vemo, da je zdravnik tisti, ki napiše neko zdravilo, izda ga pa farmacevt glede na to, kaj na tistem listku piše. Zato vas, spoštovani gospod minister, sprašujem: Prvič, ali vam je znano, da sponzorirane kongrese obiskujejo predvsem zdravniki in ne farmacevti, zaposleni v nekih lekarnah? Drugič, Drugič, kolikokrat ste bili vi kot zdravnik in vaša državna sekretarka Alenka Forte na takšnih sponzoriranih kongresih s strani veletrgovcev v javni lasti, torej vsaj Farmadenta oziroma LL Grosista? Tretjič, kolikokrat ste bili vi od vaše prve zaposlitve naprej na sponzoriranih kongresih s strani proizvajalcev zdravil? Četrtič, kolikokrat je bila vaša državna sekretarka na takšnih sponzoriranih kongresih s strani proizvajalcev zdravil? In petič, zakaj vi in vaša državna sekretarka Alenka Forte podpirate privatizacijo družbe Farmadent, ki je v tem trenutku v 100-odstotni občinski lasti? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo za odgovor. JANEZ POKLUKAR: Najlepša hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovani poslanke in poslanci! Spoštovana

cirka petimi leti ter na prvo mesto postavil kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje preskrbe pacienta z zdravili in s tem javni interes in nepridobitno dejavnost in ustvarjanje dobička. V času epidemije niti za trenutek ni bilo postavljen dvom v to, ali bodo naše lekarne uspele za naše prebivalke in prebivalce zagotoviti ustrezna zdravila. Zato z moje strani iskrena zahvala vsem v lekarnah za ta angažma in opravljeno delo, kajti večji del uspešnosti zdravljenja oziroma zdravstva zavisi ravno od trdne mreže lekarn. Zakonske omejitve v ZLD-1 so namenjene zagotavljanju strokovne integritete zaposlenih in strokovno neodvisnemu upravljanju lekarniške dejavnosti v dobrobit pacienta. K regulaciji lekarniške dejavnosti sodijo tudi splošne omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti, določene v 26. členu Zakona o lekarniški dejavnosti 1. Glede tako imenovanih vertikalnih povezav in njihove primernosti veljavne ureditve je odločalo tudi Ustavno sodišče, ki je menilo, da je trenutno veljavna ureditev v skladu z Ustavo. Kot veste, je v Državnem zboru skupina poslank in poslancev vložila predlog novele. Prvopodpisani pa je bil gospod mag. Dušan Verbič. Z 31. 12. 2021 se izteče zakonsko določen rok, do katerega morajo izvajalci lekarniške dejavnosti, ki na dan uveljavitve Zakona o lekarniški dejavnosti 1 niso izpolnjevali pogojev iz 26. člena,

Jaz verjamem, da obstajajo številne potrebe po spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti, saj je od njegove uveljavitve, kot sem rekel, preteklo že približno 5 let, tako da imamo na ministrstvu tudi že imenovano delovno skupino, ki pripravlja predlog sprememb tega zakona. Katera ureditev je primerna? Jaz verjamem, da bo sprejel Državni zbor kot zakonodajalec, s tem tudi seveda povedal, kako je prav. Lahko da imamo različne poglede na ureditev, pa vendar je prav, da pove večina, kako meni, da bo v bodoče urejeno to področje. Kajti vse, kar delamo, moramo pač delati po demokratičnih načelih, in vemo, kaj to pomeni. Po drugi strani pa bi vseeno izkoristil priložnost in morda naslovil, da se omogoči tudi manjšim občinam, da imajo lekarne tam, kjer jih še nimajo, ne glede na število prebivalcev in oddaljenost od od prejšnje lekarne, če imajo v občini tudi izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju. Hvala.

Torej sprašujem vas: Ali vam je znano, da sponzorirane kongrese obiskujejo predvsem zdravniki in ne farmacevti, ki so zaposleni v lekarnah? Drugič, kolikokrat ste bili vi kot zdravnik in vaša državna sekretarka Forte na sponzoriranih kongresih s strani veletrgovcev v javni lasti? Tretjič, kolikokrat ste bili od vaše prve zaposlitve naprej na sponzoriranih kongresih s strani proizvajalcev zdravil? Kolikokrat je bila na takšnih sponzoriranih kongresih gospa državna sekretarka Forte? In zakaj vi in vaša državna sekretarka podpirate privatizacijo družbe Farmadent? Farmadent so v več kot 50 letih njegovega razvoja z odrekanjem in požrtvovalnim delom ustvarile generacije in generacije farmacevtov in seveda tudi ostalih zaposlenih, ki so delovali v sistemu oskrbe z zdravili na področju Maribora in severovzhodne Slovenije. V Mariboru se je del infrastrukture zdajšnjega UKC Maribor gradil tudi s samoprispevki, na podoben način se je z odrekanjem gradil tudi sistem lekarn, iz katerega je potem ta Farmadent izšel. In torej ne razumem, zakaj bi ga morali sedaj privatizirati. Zakaj vi in vaše ministrstvo zapostavljate javnega lastnika, torej Mestno občino Maribor in ostale okoliške občine, in favorizirate privatnega, skoraj zanesljivo tujega lastnika, ki seveda nekje drugje plačuje davke? Zakaj je torej javni lastnik po vašem manj vreden od privatnega tujega lastnika? To vas sprašujem in vljudno prosim za odgovor. Hvala lepa. Gospod Poklukar, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Najlepša hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana gospa Lidija Divjak Mirnik. Hvala za to dopolnitev vprašanja. Kar se tiče udeleževanja kongresov s strani zdravstvenih delavcev, eksplicitno zdravnikov, natančnih podatkov nimam in vam na to ne morem odgovoriti. Niti vam, vezano na to, ne morem odgovoriti o svojih ali pa ali pa udeležbah koga drugega na Ministrstvu za zdravje. Kar se tiče zakona, ki je ta trenutek v veljavi, nisem imel nič zraven, ko se je sprejemal. Pa vendar je že pet let veljaven, zato ni nobene potrebe po slabi volji in iskanju sedaj krivca, zakaj je to tako, kot je. Kar se tiče favoriziranja. Še enkrat, imamo dobro dostopno in delujočo javno mrežo lekarn, ki jo dopolnjujejo koncesionarji. Imamo več kot 300 lekarn, okoli 70 koncesionarjev in mreža je več kot dobra in verjamem, da jo je treba nadgraditi. Nikoli nikjer nisem favoriziral privatizacije, tako da so bile morda moje besede napačno povzete ali razumljene. Je pa res, da rešimo na ustrezen način tudi naša dva javna veletrgovca, kajti trenutek seveda je potrebno, se lahko strinjam z vami. Lahko pa to v naslednjem trenutku, v korakih, ki jih ta trenutek morda nekateri ne vidimo, pomeni splošno uveljavitev tega pravila za vse. bo takrat težje vzdrževati javno mrežo. Ta bojazen obstaja, ampak to je zgolj bojazen. Morda takrat ponovna sprememba zakona, bomo videli. Hvala. Hvala lepa. Gospa Lidija Divjak Mirnik, imate postopkovni predlog. Izvolite. LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Ja, seveda imam postopkovni predlog, in sicer da o odgovoru gospoda ministra na kakšni izmed naslednjih sej spregovorimo. Definitivno se bo to že zgodilo tudi jutri na drugem branju. branju. Gospod minister, govorite, da niste favorizirali privatizacije, jaz vam lahko povem, kaj je očitala vaša državna sekretarka zadnjič na odboru nam poslancem, češ da branimo interese občine in torej nekega zasebnega. Skratka, jaz bi vljudno prosila, da se mogoče še pred jutrišnjo razpravo s svojo državno sekretarko malce pogovorite, za začetek naj gospa sploh prebere zakon, ki ga bomo jutri obravnavali, ker zadnjič ga evidentno ni prebrala, preden je prišla sem odgovarjat na naša vprašanja. Ona namreč govori o tem, da bo onemogočena strokovna integriteta zaposlenih in strokovna neodvisnost upravljanja lekarniške dejavnosti v dobrobit pacientov, če bo Farmadent ostal v občinski lasti. In potemtakem jo lahko vprašamo samo, ali je potem boljše, da je v lasti tuje multinacionalke. Potem bo pa ta strokovnost večja, ali kako? Skratka, verjetno bo tudi za jutrišnjo sejo treba malce več argumentov k strokovnosti pripeljati. Jaz si ne želim, da jutri spet poslušam državno sekretarko, ki govori z jezikom tuje multinacionalke tukaj in ne zagovarja javnega interesa. Ker namreč nobeden, ki je na javni funkciji, ne more zagovarjati tega, da se veletrgovec, ki je v tem trenutku v stoodstotni občinski lasti, mariborska občina ima večino, plus okoliške, da se tak veletrgovec proda tuji multinacionalki. Tega ne more zagovarjati nihče, ki zaseda službo državnega sekretarja na ministrstvu. Če pa to počne, potem je pa na zelo zelo napačnem delovnem mestu. Zato bi vas vljudno prosila, da mogoče uskladita ta vaša mnenja. In vljudno bi vas prosila tudi, da nam poveste – jaz verjamem, da se vi v tem trenutku ne morete spomniti natančnih odgovorov, kolikokrat ste bili na teh sponzoriranih kongresih –, bi pa želela jutri izvedeti, kolikokrat je bila gospa dotična državna sekretarka na takšnih kongresih glede na to, kako zvesto zagovarja multinacionalke v tuji lasti, ker verjetno ima za to nek interes. Domnevam, lahko se motim, zato bi želela seveda te odgovore imeti, da ne bo ostalo kaj neodgovorjenega. Jaz se z vami tudi strinjam, da bo mogoče treba reševati da bo mogoče treba reševati te stvari še kako drugače, tudi v tistih manjših občinah pa kje so lekarne. Mimogrede, mariborske lekarne imajo v občini Lovrenc na Pohorju svojo lekarno, ki dela izgubo, evidentno. Ampak ker so v javni mreži, seveda to izgubo pokrivajo z drugimi lekarnami oziroma z dobičkom iz drugih lekarn. Zato se mi zdi skrajno neodgovorno od vas in od državne sekretarke, da podpirate

eden najtežje rešljivih problemov. In tega se žal tudi vsi, ki se ukvarjajo strokovno s temi težavami in problemi, zelo dobro zavedajo.

medtem ko pa je na področju srednjih in poklicnih šol zadeva malo bolj zapletena in zakomplicirana, saj je učna pomoč vezana na ekonomsko sposobnost staršev. In tu je dejansko tudi največji problem največji problem te dodatne pomoči, ki bi jo morali zagotavljati vsem učenkam in učencem, dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam. Sedaj mene osebno zanima, gospa ministrica, postavljam vam vprašanje: Ali ste glede tega predvideli kakšne spremembe pri učni pomoči v smeri povečanega financiranja dopolnilnega pouka v osnovnih šolah? Ker vemo, zadnje čase sem ogromno na terenu in se pogovarjam s starši, z osnovnošolci in dejansko tukaj je res največji manko oziroma tudi največji problem, ki se je zgodil zaradi tega šolanja na daljavo oziroma šole na daljavo same kot take. Potem drugo vprašanje pa je: Ali ste razmišljali tudi o uvedbi državno financiranega dopolnilnega pouka tudi za srednje in poklicne šole, vsaj recimo za neko omejeno časovno obdobje? Na primer dve ali tri ali mogoče celo več let po koncu teh izrednih razmer epidemije covida-19, ker očitno bo treba na tem področju res ogromno narediti in tudi pripraviti čim boljše strategije v smislu tega, da bodo učenci res prišli do tega znanja oziroma do razumevanja znanja, ki ga želijo pridobiti oziroma ga pridobivajo. Zanima me: Ali ste predvideli kakšne finančne pomoči v smislu dopolnilnega pouka?

HEFERLE: Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite, imate besedo za odgovor. DR. SIMONA KUSTEC: Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani poslanec Koražija, sprašujete pravzaprav o enem od najbolj zahtevnih, najbolj občutljivih

pomoči tistim učencem, tistim dijakom, ki težko dosegajo standarde znanja oziroma ki imajo učne težave. Oni imajo pravico do kontinuirane pomoči. Še pred

glede na zahtevnost in potrebe, v štirih različnih oblikah dobijo; bodisi skozi individualno pomoč učitelja samega, dopolnilni pouk, pouk v času podaljšanega bivanja, notranja diferenciacija, individualizacija, učni pripomočki, podaljšan čas dela recimo. Potem druga oblika je pomoč šolske svetovalne službe: diagnostika, svetovanje učencem, staršem, učitelju, vodenje. Tretja oblika je individualna in skupinska pomoč. To je v obliki recimo dela v manjših skupinah, prilagoditve metod in oblik dela, učnih tehničnih pripomočkov, vodenja in evalviranja. Četrta oblika pa so tudi mnenja in pomoč zunanje strokovne ustanove, na primer pedopsihiatrični dispanzerji, otrokov osebni zdravnik, svetovalni centri, razvojne ambulante, svetovanje otroku, staršem, šoli v obliki neposredne strokovne pomoči. In potem sledi lahko tudi predlog za usmeritev. Z usmeritvijo potem v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo pa lahko otrok na podlagi mnenja komisije za usmerjanje potem pridobi prilagoditve, in sicer tri vrste dodatne strokovne pomoči. To je učna pomoč, pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter svetovalna storitev. Zakaj sedaj to zelo nazorno ali pa specifično izpostavljam? Zato, da vam prikažem, kako res kompleksen in tudi strokovno zahteven je odziv na različne oblike pomoči, ki jo pričakujejo, ki jo potrebujejo učenci z učnimi težavami; in kako zelo je to v prvi vrsti pravzaprav strokovno vprašanje, ki ga nesporno prepozna najprej učitelj na tej individualni ravni in potem na podlagi tega sledi proces usmerjanja v eno od teh omenjenih oblik. Tisto, kar vam lahko tudi skozi statistične podatke povem, je, da je tako na ravni osnovnih šol kot tudi srednjih šol teh potem različnih različnih ukrepov pa tudi število usmerjenih učencev, dijakov iz leta v leto več. Tudi v času pred epidemijo je pravzaprav to nek pojav, ki je najverjetneje strokovno vezan tudi na spremembe, kompleksnost družbe, družbenih razmerij, v katerih živimo. Tisto, kar je ključno, je pa seveda to, da po eni strani imamo ukrepe v obliki strokovne pomoči, po drugi strani pa tudi ukrepe, o katerih sprašujete, se pravi podporo izvajalcem oziroma odločevalcem pri tem, da prepoznava in tudi finančno podpira takšne ukrepe. Lahko vam zagotavljam, da to počnemo ves čas, čas, v času tega mandata še prav posebej, z dodatno pozornostjo in pa občutljivostjo. Ta trenutek se zaključuje tudi celovita evalvacijska študija o posledicah in predlogih po epidemiji z vidika okrevanja in ukrepov, ki so potrebni. Mogoče še kakšen detajl več potem v drugem sklopu odgovora in pojasnil.

Dejansko je samo ta korona čas oziroma čas epidemije covida-19 te zadeve še bolj poglobil in jih dejansko tudi še bolj razgalil v smislu stroke. Ne vem, saj danes ste vendar bili seznanjeni, gospa ministrica, s to ustavno odločbo, kjer so ustavni sodniki presojali ustavnost Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,

za izobraževanje, da lahko odredi izobraževanje na daljavo tudi v osnovnih šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

Gre za to, da se zaščiti otroke s posebnimi potrebami. In dejansko žal vam je bilo dodeljeno preširoko polje glede samega zakonskega okvirja. Še enkrat vas bom prosil, če lahko komentirate to ustavno odločbo. Obenem pa bi tudi prosil, če imate pripravljen tudi kakšen širši nabor sistemskih rešitev tudi v smislu ljudi, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, saj bi bili pripravljeni tudi nuditi kakšno dodatno šolsko pomoč oziroma strokovno pomoč. Žal pa je dostikrat tudi tako, da niso pedagoški delavci v smislu izobrazbe, ampak obvladajo določena znanja. Če mi lahko še v tej smeri objasnite stvari. Hvala.

otrok, učencev, dijakov, tudi potem študentov. In da poleg te elementarne stroke, ki je pedagoška stroka, potrebujemo tudi pomoč drugih strok. V delo s temi otroki so vedno povezane tudi stroke tako imenovanih svetovalnih služb, ki jih imamo, to je treba priznati, v naši državi v omejenem obsegu. Potrebovali bi jih več, posebej v tem času, pa ne samo na polju vzgoje in izobraževanja, to na splošno sedaj opazujemo. Vendar pa je hkrati s tem treba res posebej opozoriti, da gre za tako zahtevna vprašanja in stiske tudi, ki v resnici terjajo izrazito izrazito strokoven pristop in odziv. In šele takrat v resnici lahko pomagamo tem otrokom, najsibo to na polju izobraževanja ali na polju čisto osebnostnega razvoja. In zato je treba biti res izjemno izjemno pazljiv pri tem. Mi bomo naredili vse za to, da bomo podpirali vse tiste spet strokovne ukrepe, ki bodo predlagani s strani strokovnjakov, ki sedaj delajo evalvacijo in tudi predloge v prihodnje. Ne smemo pa prehitro nedodelano ali pa všečno iskati nekih rešitev, za katere se bo izkazalo potem, da bodo celo lahko kontraproduktivne. me sedaj sprašujete o aktualni odločitvi Ustavnega sodišča. Jaz vam bom še enkrat povedala. Ko smo mi v nepoznanem času, v zahtevnih razmerah, ko se ni govorilo samo o vprašanju varovanja zdravja, ampak pravzaprav življenja in smrti, iskali najbolj varno in optimalno rešitev za izobraževanje vseh naših otrok, še posebej pa teh skupin, smo seveda tehtali predvsem najprej pravico do zdravja, do življenja. In v tej povezavi najbolj optimalen način izobraževanja zanje, za katerega smo vedeli, da obstaja, samo morali smo ga poiskati,

Mi moramo tukajle ti dve temeljni stroki tehtati, ko iščemo najbolj optimalne načine, da jim pomagamo in da jih izobrazimo. Hvala lepa.

mislim, glede na to, kar je prej omenila, da bi bilo prav, da se stvari še dodatno strokovno dodelajo oziroma tudi razširijo, je prav, da se stvari tudi na tej ravni, se pravi na državnozborski ravni strokovno dodelajo in uredijo. In obenem je pa tudi, v bistvu bi morala biti zmeraj naša naloga tukaj v Državnem zboru, da omogočimo stroki, da najde rešitve. Politika je pa morala biti zmeraj in vedno samo kot nek support oziroma tudi pomoč pri teh zadevah.

Sedaj pa ima besedo mag. Andrej Rajh. Postavil bo vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju ter ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana ministra, imam dejansko vprašanje za dve področji. Eno področje, ki je v bistvu SDH, ki upravlja s podjetji, je pod okriljem Ministrstva za finance. In za posledice, ki jih lahko ima ta energetska kriza na gospodarstvo, zato tudi naslavljam na ministra za gospodarstvo. Vemo, da je varna, zanesljiva in cenovno ugodna oskrba geostrateškega pomena za vsako državo, blaginjo prebivalcev in gospodarstva. In vemo, da je trg v Sloveniji liberaliziran, to pomeni, da država vanj ne posega in da morajo ponudniki ponudniki nekako splavati s tržnimi razmerami. Letos smo medtem priča izraziti do sedaj nevideni rasti cen energentov, posebej zemeljskega plina in električne energije. Ker je kar nekaj teh podjetij, ki se ukvarjajo z maloprodajo energentov, v državni lasti, me pravzaprav zanima: Kakšna je strategija upravljanja teh Ali imajo v svoji strategiji zapisano, da morajo sklepati take pogodbe, ki izničijo taka cenovna tveganja, kot smo jim sedaj priča? Ker namreč sedaj vidimo, da na eni strani imajo ta podjetja, torej ti trgovci z energenti, s svojimi odjemalci sklenjene dolgoročne pogodbe; na drugi strani pa imajo z dobavitelji, torej proizvajalci električne energije, sklenjene kratkoročne pogodbe. In zaradi tega prihaja tudi do teh tveganj, kot smo jim sedaj priča na trgu. In seveda daje to nekako slutiti, da ta podjetja teh tveganj ne obvladujejo. In zato je tudi vprašanje: Ali oddelki v teh firmah to obvladujejo? Ali nadzorni sveti, v katerih ima predstavnike tudi država, te zadeve kontrolirajo? Hvala

Na kratko oziroma v polovičnem času, ki mi je namenjen, prvič, danes lahko govorimo o spremembah cen na področju energetike. Težko govorimo o energetski krizi. Mislim, da beseda kriza ima nek negativen prizvok. Je pa res, da te spremembe cen lahko vplivajo tudi naprej, če trajajo predolgo. Tukaj so ocene Evrope, da naj bi se v prvi polovici leta 2022, v prvem četrtletju, te cene ustalile.

ampak trg je liberaliziran na področju naftnih derivatov. Marža je liberalizirana. Drugače pa je tako kot v vseh državah. Letos, če govorimo o strategiji, ugotovili ste, da imajo za večino dolgoročne pogodbe. Jaz teh dolgoročnih pogodb ne poznam in jih tudi ne morem poznati, ker so seveda v določenih primerih tudi pogodbena tajnost. Mislim, da gre tukaj zelo veliko, če govorim pri elektriki in napovedih, za neke špekulacije, ki so preuranjene. Dejansko se elektrika v Sloveniji še ni nič ali pa se ni podražila. S tega zornega kota mislim, da bo tako ostalo tudi nekaj časa naprej. Po drugi strani imajo uporabniki elektrike možnost, da izberejo najugodnejšega ponudnika. V takih trenutkih vsekakor pride to še bolj do izraza. Neke napovedi in tako naprej so špekulativne, po moje nepotrebne in s tega zornega kota mislim, da na področju elektrike ne bi

kratkoročne ukrepe, da se zaščitijo tisti najobčutljivejši prebivalci, če bi do tega prišlo. Zaenkrat do tega še ni prišlo. Tudi ne vem, če bo prišlo. Srednjeročne ukrepe tudi na ravni Evropske unije, kjer se predvideva tudi ustanovitev nekega evropskega sklada; in dolgoročno, to pa je, da je Slovenija, tako kot Evropa, manj odvisna od dobaviteljev in je bolj samozadostna, se pravi da proizvaja večino energije v Sloveniji. Hvala.

Kot minister za gospodarski razvoj in tehnologijo sicer nisem pristojen za področje energetike oziroma za stanje na trgu električne energije in zemeljskega plina, vendar pa je problematika visokih cen energentov še kako posredno in neposredno povezana z gospodarstvom, zato si želim tvorno prispevati k ustreznim rešitvam. Kot veste, je do dviga cen energentov prišlo na svetovni ravni, zaradi tega za povišanje cen energentov ne moremo kriviti zgolj vodstva slovenskih energetskih podjetij, kot tudi ni mogoče za to nadzornim svetom očitati, da niso ustrezno nadzirali poslovanja teh podjetij. Vlada tu nima neposrednega vzvoda, saj ta podjetja delajo samostojno in neodvisno. Seveda pa je vlada v četrtek že obravnavala celovito informacijo o tej problematiki. Preverjali smo nabor najbolj sprejemljivih ukrepov, ki bi na kratek rok uspešno pomagali gospodarstvu in državljanom. In tudi danes se nadaljujejo sestanki, da se oblikuje nabor konkretnih ukrepov za blažitev trenutne cenovne krize na trgu energentov. Prepričan sem, da bomo s pravimi ukrepi poskrbeli, da se bodo v čim manjši meri občutile trenutne posledice cenovnih anomalij na svetovnih energetskih trgih, tako kot nam je to uspelo tudi pri epidemiji epidemiji covida-19, kar nam priznavajo tudi širše in izven Slovenije. Verjamem, da bomo pri analizi situacije potegnili ustrezne ukrepe. Treba se je pa zavedati, da imamo tri energente in da nimamo enakih možnosti pri vseh treh energentih, da potegnemo poteze, zato ker so vsaj pri dveh zadeve vezane na svetovne cene.

razpravo. Evropska komisija je ob nastopu epidemije covida-19 opozorila na možnost anomalij na trgu in tudi na možnost sovražnih prevzemov. Torej lahko se tudi v tej luči zgodi, da da pa bo kakšno tuje podjetje imelo zakupljene poceni energente in bo z njim penetriralo na in seveda prevzelo odjemalce. Ko govorimo o mobilnosti oziroma tudi ti pozivi, naj gredo odjemalci k ugodnejšemu ponudniku, ti so seveda v normalnih okoliščinah normalni in logični. Vendar pa me je strah – ker gre očitno za eno anomalijo na trgu –, da te anomalije na globalnem trgu, na katerem ima Slovenija zelo majhen, skoraj neznaten delež, lahko imajo posledice tudi za kakšne sovražne prevzeme. In v tem smislu bi to pomenilo sovražni prevzem potrošnikov in bi v tej luči tudi apeliral, da se te zadeve preverijo. Meni je jasno, da mi zdaj vi na to vprašanje ali pa te pomisleke ne morete odgovoriti, pa bi zato tudi želel in ta trenutek podal predlog, da se o tej moji temi razpravlja na eni od naslednjih sej. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Bomo vaš predlog za razpravo upoštevali. Najprej pa dam besedo še obema ministroma za dodatne odgovore. Izvolite. Hvala lepa. Jaz zdaj tukaj nekega velikega strahu ne vidim, ker, prvič, do sovražnih prevzemov ne pride čez noč, vsekakor pa ne v našem

težave. In naslednja zadeva, hvala sicer za opozorilo, ampak mi imamo vseeno strategijo upravljanja državnega premoženja, v kateri je tudi navedeno, katerih družb, katerih podjetij pravzaprav ni možno prevzemati, če so strateškega pomena. S tega

gledamo tudi na to; oziroma ne mi, ampak SDH. In vsekakor je na mestu predvsem neka smela politika, smela politika, pričakovanj dvigovanj cen. To je največji problem. Danes vsi recimo govorimo o dvigovanju cen elektrike, pa se ta še ni ali pa se ni dvignila; in tudi ne vemo, kako bo. Tukaj je ustvarjanje pričakovanj, tudi inflacijskih pričakovanj in tako naprej. To je danes vsekakor ne samo tukaj, ampak tudi v Evropi eden izmed pomembnih problemov, ki ga moramo tudi rešiti. Seveda na podlagi ustrezne komunikacije in mislim, da to tudi delamo. Hvala lepa.

zadeve za vsaj neko obdobje, na drugi strani tudi večja podjetja. Ne moremo pa pomagati tistim, ki so špekulirali. Ampak mislim, da še večje špekulacije se dogajajo na samem trgu teh treh HEFERLE: Hvala lepa. Glede na to, da smo postopkovni predlog že prejeli, bomo o njem odločali prav tako v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa nadaljujemo z vprašanji. Gospa Violeta Tomić bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Vsaka država članica Evropske unije oziroma podpisnica Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini, imenuje posredovalni in sprejemni organ, na katerega se lahko obrnejo preživninski upravičenci s svojimi zahtevki v zvezi z izterjavo neplačane preživnine. V Sloveniji nastopa v vlogi posredovalnega organa med preživninskim upravičencem in zavezancem Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Sklad torej sodeluje pri izterjavah v tujini ali iz tujine, to je v primerih, ko preživninski upravičenec prebiva na ozemlju ene od držav članic Evropske unije oziroma podpisnice konvencije, preživninski zavezanec pa prebiva oziroma ima premoženje ali pridobiva dohodke na ozemlju druge države članice Evropske unije oziroma podpisnice konvencije. V zvezi s tem vas sprašujem: Koliko primerov izterjave iz tujine Sklad obravnava letno v času od nastanka tega instituta? Prosim za podatke za vsako leto posebej. Kakšen je postopek mednarodne izterjave, potem ko družinski upravičenec, ki ne prejema preživnine, posreduje Skladu sodbo, v kateri je določena preživnina? Prosim za podroben opis postopka in dokazil, s katerimi mora upravičenec razpolagati, da mu lahko Sklad nudi pravno pomoč pri izterjavi preživnine iz tujine. Zanima me tudi: Koliko je uspešnih izterjav iz tujine, koliko deloma uspešnih in koliko v celoti uspešnih? Prosim za podatke za vsako leto posebej za obdobje od nastanka tega instituta. Na kakšen način urejajo izterjavo neplačane preživnine upravičenci, ki prebivajo na ozemlju države, ki pa ni članica Evropske unije ali podpisnica konvencije, in kadar prebiva na ozemlju države, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica konvencije, preživninski zavezanec oziroma dolžnik? Hvala za vaše odgovore. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. JANEZ CIGLER KRALJ: Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Hvala lepa, gospa poslanka Violeta Tomić za to vprašanje! Moram reči, da bi veliko lažje in obširno pisno na to odgovoril, ker je izjemno obsežna tematika, pa bom poskusil zdaj v tem kratko odmerjenem času čim bolj celovito odgovoriti na vaša vprašanja. Sklad, ki ste ga omenili, je osrednji posredovalni in sprejemni organ in kot tak sprejema zahtevke o reševanju tujih osrednjih organov. Pred 1. aprilom 2017 so te naloge opravljale zunanje enote Državnega pravobranilstva in v primerih, ko preživninski zavezanec prebiva v Sloveniji, nima rubljivih sredstev ter tako vloženi predlog za izvršbo ne bi bil uspešen, Sklad skuša z njimi skleniti izvensodno izterjavo za prostovoljno vračilo dolga. Sklad je tako 31. marca 2017 prevzel v reševanje 322 zadev od Ministrstva za delo, od tega 106 zahtev prejetih iz tujine in 214 zahtev, kjer je bil zahtevek poslan v reševanje v tujino. Prav tako je ministrstvo odstopilo dve zadevi s splošnimi vprašanji strank grede postopka izterjave preživnine iz tujine. Na dan 1. april 2017 je Sklad od Državnega pravobranilstva, sedaj Državnega odvetništva, prejel 82 izvršilnih zadev za 75 dolžnikov. Na dan 30. september 2021 Sklad vodi 149 zahtev, ki jih je prejel v reševanje od tujega osrednjega organa; največ iz Avstrije 48, Bosne in Hercegovine 39, Srbije 14 in Hrvaške 13. Drugič. Sklad kot posredovalni organ svetuje zakonitim zastopnikom, upnikom glede postopka vložitve zahtevka za izterjavo preživnine iz tujine. Pripravlja sezname, potrebne dokumentacije, ki jo dostavi upnik Skladu, prav tako pridobiva dokumentacijo od sodišč, CSD-jev, upravnih enot. Sklad stalno spremlja reševanje zahtevkov v tujini, tujemu osrednjemu organu pošilja obrazložitve veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, saj se izterjava v tujini vrši po notranji zakonodaji države prejemnice, vendar pa je potrebno upoštevati tudi veljavno zakonodajo države, v kateri je bila izdana sodna odločba o določitvi preživnine. preživnine. Torej na podlagi prejete sodne odločbe, s katero je bila določena preživnina, oziroma dogovora CSD in glede na to, v katero državo želi zakoniti zastopnik ali upravičenec poslati zahtevek za izterjavo,

to je pa po uredbi Sveta evropskih skupnosti številka 4/2009 –: original ali prepis pravnomočne izvršljive sodne odločbe, s katero je bila določena preživnina, in to stranka pridobi na okrožnem sodišču, ki je listino tudi izdalo. Na istem okrožnem sodišču stranka zaprosi, da ji sodišče izda izvleček sodne odločbe na obrazcih, ki so predpisani. Čese zahtevek pošilja v Nemčijo, je po nemški zakonodaji pogoj za začetek izvršilnega postopka dokazilo o sodelovanju preživninskega zavezanca pri določitvi preživnine in da je izdano sodno odločbo tudi prejel. Zahteva se dodatna dokumentacija, ki jo stranka pridobi od okrožnega sodišča, predvsem prepis kopije zapisnika v glavni obravnavi z vidnimi podpisi strank v postopku, kopija dokazil, vročilnic, vabilo zavezanca na glavno obravnavo, kopija dokazil vročilnic o vročitvi sodne odločbe zavezancu, po možnosti sklep o določitvi začasnega zastopnika za sprejem pisanj in druge. Se opravičujem, imam težave danes z glasom. Listine morajo biti uradno prevedene preko sodnega tolmača v nemški jezik. Če je bila sklenjena sodna poravnava pri centru za socialno delo, se prosi za originalen ali prepis dogovora s klavzulama o pravnomočnosti, izvršljivosti in izvleček dogovora, za vsakega upravičenca posebej potrdilo o vseh uskladitvah preživnine. Za vsakega upravičenca posebej se izpolni tabela dolga na predloženem obrazcu, izpolnjen obrazec, zahtevek za izterjavo preživnine na obrazcih, fotokopija bančne kartice, izpolnjeno podpisano soglasje za posredovanje osebnih podatkov v tujino na priloženih oziroma predpisanih obrazcih.

tudi jaz sem jih prejšnji teden imela zaradi bojnega strupa, ki so ga mešali v solzivec in tisto vodo, ki so jo špricali po centru Ljubljane, kar me je stalo kar dobrih skoraj dveh tednov glasu, vas ne bom več mučila z dopolnitvijo vprašanja, ampak bom prosila, da mi pisno, ker so stvari, ki me zanimajo, zelo natančne in izčrpne

Vlada že veš čas krize kaže dejansko popolno nesposobnost obvladovanja epidemije, zato smo pri vrhu tistih držav, kjer je smrtnost zaradi covida-19 najvišja, in zato smo med državami, ki so imele šole zaprte najdlje. S katastrofalnim delovanjem je Vlada na žalost nadaljevala tudi v primeru PCT pogoja. Namreč, Vlada ni šla proč od vektorskih cepiv, Vlada ni upoštevala stroke; še več, ni upoštevala niti znanstvenih dognanj. Kako si sicer razložiti vašo avgustovsko spremembo odloka, da ste mimo priporočil stroke predpisali, da cepljenje z Janssenom prejme evropsko covidno potrdilo na dan cepljenja, pri vseh drugih cepivih pa na dan cepljenja z drugim odmerkom. To je popolnoma absurdno in v nasprotju s stroko. Kot da cepivo deluje nemudoma, ko ga injiciraš v telo. Niste poslušali NIJZ, ki je 31. avgusta predlagal, da se to določilo popravi, in sicer za cepljenje s Pfizerjevim cepivom se uradno izpolni status zaščitene osebe teden dni po drugem odmerku, z drugimi cepivi pa 14 dni po cepljenju; torej tudi pri Janssenu 14 dni po cepljenju. Iz NIJZ so poskusili znova, predlagali so ponovno popravek odloka, pa jih ponovno niste upoštevali. In današnje informacije iz medijev to samo potrjujejo – potrjujejo, da ste delovali v nasprotju s priporočili stroke. Zato kot minister dejansko nosite objektivno odgovornost za svoje ravnanje in bi v vsaki normalni državi morali odstopiti. Kar se samega PCT pogoja tiče, je dejstvo, da je ta nujno zlo v situaciji, ki bi se ji lahko izognili, če bi Vlada z državljani komunicirala na ustrezen in strokoven način. Dejstvo je, da se pogoji ves čas epidemije spreminjajo prepogosto, da se ljudje posledično na njih ne navadijo in jih zato nekateri tudi ne spoštujejo. Kot je dejstvo, da vladne kampanje za cepljenje praktično ni, čeprav bi to morala biti prioriteta. Na vsakem vogalu bi morali brati o pozitivnih učinkih cepiv, o družbeni koristnosti, o solidarnosti, strokovnjaki bi morali biti na voljo ljudem 24 ur vsak dan v tednu za kakršnakoli vprašanja. Cepljenje bi morala biti aktualna tema v delovnih kolektivih podjetij, pisarnah in tako naprej. Skratka, popolnoma ste zavozili. Nato pravite, če se ne boste cepili, potem bo pač PCT pogoj; nato se gredo ljudje cepit in se jim reče, okej, če vzamete Janssen, vam PCT velja že naslednji dan, pa samo enkrat se morate cepiti, pri tem pa ne upoštevate stroke, ne poveste nič o tveganjih ali o tem, kdaj cepivo ponuja zaščito. To je zavajanje in to je malomarnost.

Podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanec! Spoštovana gospa Nataša Sukič, najlepša hvala za postavljeno vprašanje. Ko govorimo o cepljenju in obvladovanju epidemije, ves čas pristajam na pozitivno komunikacijo in na širjenje zavedanja, da je epidemija družbeni problem ne pa problem posameznika, niti vlade ali kogarkoli drugega. Zato še enkrat poziv vsem: epidemijo bomo zmogli samo skupaj. Kar se tiče izvajanja cepljenja, naj seveda povem, da se cepljenje izvaja od 27. decembra 2020, da je v državi zagotovljenega dovolj cepiva in da cepivo ščiti pred težjim potekom bolezni. Kar se tiče ukrepov za čim večjo dostopnost cepljenja in seveda ključnemu načelu, se pravi čim širši dostopnosti cepljenja, cepljenja, je sledilo niz ukrepov, kot so odprti cepilni centri. Najprej smo imeli sezname, potem odprte cepilne centre, potem cepljenje v ambulantah družinskih zdravnikov, cepljenje na domu za ranljive skupine, mobilne ekipe na najrazličnejših lokacijah, potem tudi cepljenje v bolnišnicah za tiste, ki so hospitalizirani, in tiste, ki prihajajo na preglede. Od začetka poletja, ko je dovolj cepiv oziroma od konca pomladi je tudi možnost izbire cepiva. Potem zagotavljanje cepljenja za zaposlene v gospodarstvu, skladno z dogovori z vsemi pristojnimi zbornicami in seveda posameznimi podjetji, kjer smo aktivno z medicino dela, prometa in športa izvajali to cepljenje. Potem je bila aktivirana najširša lokalna skupnost, župani in pa civilna družba, da na prav vseh nivojih pridemo do vsakega posameznika, do vsakega občana in mu karseda približamo cepljenje. In hkrati tudi izvajanje pravila PCT ter uporabo covidnega potrdila. Kar se tiče cepljenosti, precepljenosti, moramo vedeti, da leta 2019 smo proti gripi imeli cepljenih dobrih 6 Ko so se ljudje cepili proti gripi, so dobili v roke kartonček z datumom cepljenja in je to veljalo od tistega dne naprej. Ko govorimo o današnjih številkah, vemo, da smo presegli precepljenosti pri populaciji, starejši od 18 let, in ravno to je dokaz, kako učinkovito se s cepljenjem proti covidu obvladuje epidemija, kajti vemo, da danes epidemijo bistveno bolje, skladno s precepljenostjo, obvladujemo kot pred letom dni. Seveda izvajamo tudi protokol CPT, cepljen, prebolel, testiran, s tem da s testiranjem iz verige okužb najhitreje določamo tiste, dobimo tiste, ki so zboleli, in jih kar se da hitro odstranimo, da zamejujemo širjenje okužb. Po drugi strani pa epidemije testiranje ne zaključuje, pač pa jo pomaga usmerjati oziroma zamejevati, medtem ko cepljenje in preboleli tukaj aktivno prispevajo, kajti danes bi bilo na začetku epidemije, če se nam pojavi nova varianta virusa, na katero cepiva ali pa prebolevniki ne bi imeli zadostne oziroma enake odpornosti. Višja precepljenost v določenih občinah je seveda rezultat dobre lokalne organizacije in proaktivnosti na lokalnem nivoju. bomo se v nadaljevanju skoncentrirali na tiste dele družbe, ki zaostajajo. Seveda to so posamezna lokalna okolja,

hvala lepa. Spoštovani minister, niste mi odgovorili na ključne zadeve. Nič mi niste povedali, zakaj niste upoštevali stroke pri tem, ko ste zavozili z Janssenom, kar je zelo velika tragedija. Nič niste odgovorili, ali sprejemate objektivno odgovornost, nič ne vemo o tem, zakaj ljudem niste nič razložili ves ta čas in jim zares prisluhnili, zakaj niste poslušali stroke. In če že nimate toliko dostojanstva, da bi odstopili, čeprav sem vas do danes imela na najvišjem nivoju od vseh ministrov, moram reči, najbolj sem vas spoštovala v celem ministrskem zboru, potem stopite vsaj korak nazaj in omogočite brezplačno testiranje za vse in premislite, kako bi ljudem pokazali, da je cepljenje prava odločitev. Pomislite na vse revne, revne upokojence, brezposelne, prekarce, študente, delavce na minimalki. Ti ljudje niso niti malo krivi za konfuznost in nesposobnost Vlade pri njenem komuniciranju glede covida, komuniciranju, ki jih bolj straši kot kaj drugega, in se mnogi zaradi tega pravzaprav ne cepijo. In ti ljudje so preveč revni, da bi plačevali drage teste. Zanima me: Ali jih res želite socialno izolirati, izključiti iz družbe? Če pa to vse skupaj ne gre, spoštovani minister, vas ponovno pozivam, odstopite, pokažite dostojanstvo, ker do zdaj ste ga najbolj izkazovali od vseh, in pustite, da to delo opravi kdo, ki je bolj sposoben od vas. Konec koncev, za življenja gre. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, se želite odzvati? (Da.) JANEZ POKLUKAR: Podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Gospa Sukič, najlepša hvala za dopolnjeno vprašanje oziroma za to, da ste me opomnili, da ga dopolnim. Kot človek in kot zdravnik seveda absolutno obžalujem vsako smrt, ki je kakorkoli povezana z medicinsko aktivnostjo oziroma z medicinskim okoljem. Dejstvo je, da se kot minister vedno odločam po svoji najboljši vesti, in verjamem, da sem se tudi tukaj. Vedno se trudim spoštovati in slediti stroki. Ko govorimo o omenjenem odloku, ki sem ga že večkrat pojasnil, zakaj je tolmačenje drugačno, kot ga hočete prikazati, je dejstvo, da je šlo za administrativen ukrep, ki enači uporabo digitalnega covidnega potrdila s kartončkom, ki ga nekdo dobi ob cepljenju.

to tudi vedeli. Ne morem si kaj, da bom rekel, da sem globoko pretresen kot človek, da politiziramo o smrti posameznika. Želel bi si, da to umaknete iz političnih razprav. Kajti verjamem, da bodo strokovne analize in pregledi, ki bodo, pokazali, kaj vse se je v resnici dogajalo in kako je prav. Kar se tiče cepljenja z Janssenom. Vsako enovalentno cepivo, se pravi cepivo, s katerim se cepimo enkrat ,v primerjavi s tistim, kjer se cepimo dvakrat, je bolj mikavno iz istih razlogov, ne glede na to, kdaj nastopi veljavnost digitalnega covidnega potrdila. Vedno je razlika en mesec. Tako ta argument seveda nikakor ne zdrži. Zahvaljujem se za ponovno pobudo o brezplačnem testiranju. O njej bomo razmislili. Naj pa povem, da se bom še naprej trudil, razmišljal o vsem skupaj in tudi počakal na dokončne rezultate in po svoji vesti opravljal vlogo ministra. Hvala. Gospa Sukič, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala. Seveda, postopkovno predlagam, da v Državnem zboru opravimo to ključno zelo pomembno razpravo. Namreč, spoštovani minister omenja, jaz nisem omenjala smrti tega dekleta, omenjala sem dejstvo, da v tej državi ni bilo opozorjeno, da se z Janssenom ne smejo cepiti mlajši od 40 let; to, kar so v drugih državah sprejeli. Da ni bilo upoštevano mnenje stroke, na to sem opozorila. Tako da mi minister seveda ni zares odgovoril, zakaj ni upošteval priporočil NIJZ. Dvakrat so bila posredovana v njegov kabinet. Zato je seveda ta razprava ključna. Že uvodoma sem pa nakazala, da so bili ukrepi Vlade v spopadu z epidemijo ves čas neuglašeni, neusklajeni in polni nasprotij. To je tisto, kar je zmedlo ljudi. Namesto da bi Vlada poskušala dobiti zaupanje in spoštovanje ljudi, tako da bi pri ukrepih v prvi vrsti stali strokovnjaki in ne politiki, in da bi v vsakem trenutku poskušala uveljaviti politiko konsenza, ta vlada pač na žalost deluje na način razdvajanja in generiranja konfliktov. To ni samo minister kriv, to je pravzaprav odnos te vlade kot take. Mogoče je ta minister za to še najmanj kriv, kar pa se v situaciji, v kakršni smo, seveda, izkazuje za fatalno. Tudi ukrepi, kot je promocija cepljenja, so bili, recimo, izpeljani nedomišljeno, zato tako slaba precepljenost. Slovenija je pač na repu Evrope, ne gre se slepiti. To so dejstva. Tudi pri anticepilstvu bi bilo treba biti, recimo, zelo previden. Če imamo eni druge, recimo, za zaslepljence in bedake, se bo razcep v družbi samo poglabljal. Zato je ključen dialog, ključna je mirna argumentacija in ključno je sprotno in transparentno informiranje ljudi, tudi ko gre kaj zelo narobe, kot je bil ta nedavni primer. V Evropski uniji je, recimo, proti covidu-19 z vsemi odmerki trenutno cepljenih okoli 74 odstotkov odrasle populacije, v kar 17 državah je polno cepljenih vsaj 70 odstotkov prebivalstva. Slovenija je pa, mislim, da s 55,7 odstotka, morda je danes kakšen odstotek več, polno cepljenih med slabšimi. Za nami je zgolj pet držav. Recimo, več kot 90-odstotni delež precepljenost imajo Portugalska, Malta, Islandija, Irska in Danska. Slovenija pa pač … Za nami so samo Slovaška, Latvija, Hrvaška, Romunija in Bolgarija. In to je slabo. In zato se moramo o tem pogovoriti. V mislih imam še neke druge ukrepe, ki jih bom v poslanski pobudi kmalu naslovila na vas. Hvala lepa. Hvala lepa. Res je ključen dialog. Storite kaj v tej smeri. Sicer pa bomo o vašem predlogu odločali jutri oziroma v sredo v okviru glasovanj.

spoštovani minister za kulturo, ki pokriva tudi resor medijev, zato naslavljam na njega naslednje vprašanje. Ukom oziroma uradni podatki Ukoma govorijo o 8 milijonih evrov letnega proračunskega denarja, ki ga država namenja za oglaševanje svojih storitev. Ministrstva potem ta denar porabljajo za oglasne kampanje različnih stvari, na primer služenja vojaškega roka v Slovenski vojski, pa promocijo cepljenja, gozdov in hrane in tako naprej in tako naprej. Tukaj ni ničesar problematičnega. Na več mestih pa je opaziti, da se ta denar razporeja nesmotrno – tukaj pridemo do problema –, v nasprotju z nekimi strokovnimi smernicami zdrave oglaševalske logike in stroke, da rečem, ter z očitno strankarsko noto. Tukaj sta NSi in SDS v glavnem protagonista teh političnih propagandističnih akcij. V sosednji Avstriji, recimo, imamo nedavni primer dogajanja okrog zveznega kanclerja Sebastiana Kurza, ki je zaradi podobnih razkritij odstopil, ker je s pomočjo oglaševalskih pogodb, državnih oglaševalskih pogodb, kupoval medijsko priljubljenost, prirejal javnomnenjske ankete in tako naprej oziroma rezultate le-teh. In Kurz je potem odstopil. Pri nas je pa stvar drugačna, tukaj pa pridem neposredno do ministrovega resorja. Gre seveda za vprašanje svobode medijev, gre za vprašanje svobode izražanja, potencialno koruptivnega delovanja z namenom obvodnega, da rečem, financiranja političnih strank preko povezanih oseb, neprofitnih zavodov ali celo strankarskih lastniških povezav v zasebnih družbah. Vlada na ta način torej z javnimi sredstvi podpira izjemno problematične medijske prakse strankarskih medijev – tukaj seveda tradicionalno prednjači Nova24, pa iskreni.net in domovina.je in tako naprej –, torej medijev, ki jih je tudi več tujih virov prepoznalo kot povezance z neonacistično propagando pa širjenjem nestrpnosti proti spolnim in etničnim manjšinam, z rasizmom, ksenofobijo in skratka samimi slabimi novicami. Minister, na tej točki imam v bistvu v povezavi s tem naslednjih nekaj vprašanj: Kako poteka nadzor? Kakšne so sankcije? Na kakšen način bo Vlada Republike Slovenije prenehala s temi nesramnimi nesramnimi praksami? Kdo sploh je, ki na ministrstvih odloča o razporejanju javnih sredstev v strankarska glasila? Je to sam minister ali je to nek strokovni kader? Kdo bo odgovarjal za katastrofalno izpeljane oglaševalske kampanje? Svetovalnica recimo, cepimose.si, za kampanjo e-vinjet recimo tudi … Ta pa sploh nesmotrno troši javna sredstva in tudi druge, ki spodbujajo razdor v družbi. Hvala lepa.

naslednje: »Na 26. redni seji Državnega zbora vam bom postavil ustno poslansko vprašanje v zvezi z vladnimi strankarskimi oglaševanji na račun javnih sredstev.« Samo to. Zdaj je gospod postavil vprašanje, ki traja tri minute. Recimo, to pomeni, reci in piši, 16, 17 vrstic. vrstic. Prosil bi, če bi mi dal tako vprašanje prej v petek popoldne, ko je treba vprašanje do 12. ure pravzaprav poslati, in bi seveda dal ustrezen kvalificiran odgovor.

Zlasti pa ne more odgovoriti na trditve, kot jih je gospod Siter rekel, da gre za nekakšne nesramne prakse. prakse. Če jih še enkrat taksativno našteje in seveda, če jih pove kot neposlanec, da ga bodo tisti, o katerih govori, tožili, ker tukaj ima imuniteto, pa lahko govori, kar hoče. Pač tako je. Glejte, Ministrstvo za kulturo ne ureja posebej vprašanj v zvezi z oglaševanjem. Zato seveda ni pristojno za načrtovanje in izvajanje splošne promocije dejavnosti države, Ministrstvo za kulturo ni odgovorno. odgovorno. To delajo podjetja sama, tako kot delajo. Tudi če so v državni lasti, se nima nihče pravice v njih vtikati. Edini predsednik Vlade, ki je ločevanje gospodarstva in izvršilne oblasti seveda prekršil, je bil njihov kompanjon v tisti, ne vem, kako se reče, tisti združbi – Lok. To je bil gospod Marjana Šarec leta 2018, ki je dejansko svetoval, bi človek rekel, ukazal podjetjem, kateri lahko oglašujejo, kateri ne. Jaz v teh zadevah pravzaprav nisem pristojen, nimam nobene vloge pri tem in tudi vam ne morem postreči z odgovori, ki insinuirajo, da gre za nesramne prakse. To se morate obrniti na primerne druge organe in potem boste dobili. Na Ministrstvu za kulturo vemo, da glede medijev obstaja seveda medijski sklad, ki vsako leto razdeli med medije določena sredstva. O tem odločajo ljudje, ki imajo vse kvalifikacije, torej več kot vsi prej tako da to bi bil v zvezi s tem moj odgovor. Bi pa prosil, da drugič date bolj natančen, jasen odgovor, ker drugače to smatram samo, če že govorimo o propagandi, za vašo samopromocijo, da se zdi, kot da vi veliko stvari poznate in kako dobro zagrabite, recimo, nekega ministra za roge, čeprav minister za to sploh ni pristojen. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Siter, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. Spoštovani gospod Simoniti, mi tukaj že leto in pol opozarjamo na točno te stvari. Ta stvar ni nova, vprašanje pretakanja javnega denarja na strankarska glasila, predvsem v lasti Slovenske demokratske stranke in NSi, je nekaj, kar je stalnica, spremlja vašo vlado že ves čas. Nagovarjam pa vas tukaj zato, ker Ministrstvo za kulturo bi moralo biti v vseh normalnih okoliščinah tisti, da rečem, pes čuvaj medijskega prostora, ki bi moral zagotavljati, da je vsaj nekim smernicam osnovne medijske higiene zadoščeno. In

pred časom lahko brali v poročilu Sveta Evrope, da Slovenija ne stori dovolj za preprečevanje korupcije v državni upravi, in tukaj imamo ta problem suma korupcije, delovanja več ministrstev. Zanima me: Kaj boste vi v zaščiti medijske krajine na tem področju storili? Ne rabite biti advokat svojih ministrskih kolegov, morate pa biti advokat higiene v medijski krajini. Podvprašanje: Se vam zdi sploh primerno, da Slovenija kot predsedujoča Svetu Evropske unije javni denar namenja za strankarsko povezane, propagandistične portale, ki nad vsem še širijo sovraštvo in nestrpnost? To pa mislim, da je vprašanje, ki človeku, svetovljanskega tipa vašega formata, ne bi smelo predstavljati problema. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo za odgovor. DR. VASKO SIMONITI: Kompliment na koncu je nepotreben, ker imava različne poglede na to in tudi besedo svetovljanstvo, sem prepričan, da razumeva drugače, zato je treba vendarle neko znanje in nek širši pogled v svet. Ampak dobro, to je zdaj pač različni domet, to so miselni svetovi, v katerih verjetno tukaj ni primerno, da diskutiramo, imamo pa vsak svoje mnenje, zato se teh komplimentov drugič zadržite, zlasti do ministra, do katerega izraža vaša stranka tudi veliko sovraštva nenazadnje. Te besede o higieni pa so neprimerne tako kot marsikatera beseda. Glede na to, kdo je odgovoren za te zadeve, seveda obstaja Inšpektorat za kulturo in medije, obstaja Agencija za varstvo

obstrukcijo, ste imeli veliko možnost, da bi lahko povedali svoje. Pa še slišali vsa ta podtikanja. Glede oglaševanje je pa tako. Oglašujejo podjetja samostojno, oglašujejo tudi, če hočete, v desne časopise. Sedaj vi veste, ne vem, da so to strankarska glasila in tako naprej. Prav! To je pač vaše videnje, ampak ta podjetja vsa oglašujejo tudi v drugih. In če so mediji na prostem trgu, je pravilno, da se borijo za delež oglaševanja in podjetja po lastni presoji to dajejo. Bi bili pa verjetno presenečeni, koliko so, recimo, dajali v preteklosti tistim medijem, za katere vi mislite, da so neodvisni in samostojni, pa niso in so navadna politična tretjerazredna levičarska trobila, medtem ko so bili tako imenovani desni mediji, ki so v manjšini, zelo prikrajšani. Tudi sedaj. Torej sam teh podatkov nimam, sem mislil, da boste vi natančno postregli s številkami, ampak jih nimate očitno, ampak samo očitate nekaj, pa malo veste. Torej, kako bi rekel, prosto delajo podjetja in dajejo različnim, kako bi medijem določena sredstva za oglaševanje in s tem merijo tudi njihovo uspešnost. Jaz za oglaševanje nisem človek, ki bi se človek, ki bi se na to spoznal, verjetno podjetja sama po lastnem premisleku dajejo denar in izmerijo potem učinke, kako se jim to splača. To je v njihovi lastni presoji, država se v to ne vtika. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Gospod Siter, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. Hvala lepa. V tem primeru država daje denar. Problematične prakse financiranja strankarskih glasil z javnim denarjem torej z mehanizmom državnih oglaševalskih pogodb, kjer se vsako leto obrne več milijonov, 8 milijonov po podatkih Ukoma, s katerim se potem financira tudi neonacistične propagandistične prakse in drugo nestrpnost, osebno vidim kot enega resnejših problemov, na katerega pa v slovenskem političnem prostoru kar ne najdemo odgovora. Tega seveda ne smete, minister, dopustiti. Problem je, ker se s takimi propagandističnimi praksami normalizira neonacizem, druge nestrpnosti, in problem je v tem, da so tukaj Nova24 in drugi SDS, torej vaši strankarski, portali glavni. Na drugi strani so še vaša sestrska stranka NSi, Zavod Iskreni in domovina.je in tako naprej. V primeru več ministrstev vidimo, da gre veliko javnega denarja za financiranje strankarskih ideologij ravno iz proračuna, vpletena so pa potem celo evropska sredstva. Zato, spoštovani podpredsednik, pozivam Državni zbor k razpravi, ker se moramo opredeliti do tega protipravnega početja, ki že prej, kot rečeno, poleg svobodne medijske krajine nažira tudi svobodo izražanja, odpira eno široko polje malverzacije z javnim denarjem in krade tako rekoč vsem prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. In to seveda z namenom financiranja medijskega širjenja sovraštva in nestrpnosti, kar je pa še posebej nedopustno. Gre torej za prakso, spoštovane poslanke in poslanci, ki je omejena na dve vladajoči politični stranki, koristi takega početja gredo izključno v njihove žepe, s čimer si v lastno korist potem kupujeta propagandistično poročanje za javni denar. Zato, kot rečeno, podajam zahtevo, da Državni zbor opravi na naslednji seji razpravo glede te vse bolj in bolj problematične tematike. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Kar zadeva neonacistične oznake, mislim, da bi to morali dobiti po kakšnem kriteriju, ne samo po kriteriju stranke Levica. Tudi ni prav, da se iz javnih sredstev financirajo neokomunistični mediji.

Bom dal, seveda bom dal. Sedaj pa: o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Postopkovno Violeta Tomić. Izvolite. Postopkovno je, da je nezaslišano, da komentirate poslanska vprašanja. Tega do sedaj še nismo doživeli. Seveda vi uvajate neko popolnoma novo prakso. Vaši poslanci zelo napadajo nas, kadar vodimo seje, za neprimerno manjše napake, bom rekla, vi to počnete namerno. Vi komentirate, kadar so stališča poslanskih skupin. To, da bi pa doživeli, da predsedujoči komentira poslansko vprašanje, je pa popolni precedens. In lepo vas prosim, da prenehate s tako prakso, ki je res nedopustna. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Kolegica, preden na kogarkoli naslovite kakršenkoli očitek, izvedite malo postopka introspekcije, malo pogleda vase,

Postavila vam je popolnoma v skladu s poslovnikom postopkovni predlog, na katerega ste odgovorili z očitkom, osebno diskreditacijo, za kar bi bilo edino smiselno opravičilo. Druga stvar pa je to. Govoril sem v svojem poslanskem vprašanju o dejstvih; o dejstvih, do katerih so prišli izvrstni slovenski raziskovalni novinarji in so medijske projekte SDS povezali z javno deklariranimi neonacističnimi skupinami.

popolnoma brez poslovniške in postopkovne pristojnosti pa je bil vaš poseg v njegovo vsebino. Hvala. kar zadeva poslovnik, etični kodeks in ustavo, bi morali biti z vašimi vprašanji, razpravami in še vsem ostalim, kar sodi v to dvorano, spoštljivi, ne žaljivi. Tega v svojem poslanskem vprašanju kolegu ministru niste upoštevali. In tudi za ostale, ki delamo v tej hiši, pač veljajo isti kriteriji. Preberite si svoje podlage, na katerih bi moralo temeljiti vaše delo, pa potem lahko govorimo naprej o tem, kaj ima kdo prav in kdo nima prav. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Predsedujoči, zdaj pa jaz pričakujem od vas, da konkretno navedete, v čem je kolega Siter v svojem poslanskem vprašanju bil žaljiv do ministra. Bil je zelo korekten, govoril je dejstva, ki so znana in so jih tudi raziskovalni novinarji nabrali. Kaj vas osebno žali v tem, da tako divje reagirate, je pa tudi … Če govorimo o neonacizmu v Sloveniji, ki obstaja, in to vas osebno prizadene, to govori več o vas kot o nas samih. Nikjer nismo bili žaljivi in, z vsem dolžnim spoštovanjem, predsedujoči, pričakujem od vas, da navedete konkretno, kaj vas je užalilo, kje smo kršili etični kodeks ali pa poslovnik tega državnega zbora. Lahko se tudi pisno pripravite, ker bomo pač predsednika Državnega zbora morali opozoriti na ta precedens vtikanja v poslansko vprašanje nekega poslanca. Prosim, konkretno povejte, kaj vas tako žali pri poslanskem vprašanju Primoža Siterja, ki je bilo zelo korektno zelo korektno in na podlagi preverljivih dejstev. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kolegica, jaz se nisem, da vas kar opozorim, vtikal v nobeno poslansko vprašanje, v noben del poslanskega vprašanja Siterja. V noben del. Pustil sem mu razpravo v prvem vprašanju, v drugem vprašanju in pri postopkovnem predlogu. Tako bodite pri svojih navajanjih precizni. Sploh ga nisem prekinjal. Opozoril sem pa na nekatere stvari, ki niso korektne. In če boste prebrali tole knjižico, preberite si 8. člen vašega etičnega kodeksa, pa boste ugotovili, da to ni bilo tako. Protipravnosti ne ugotavljajo novinarji, ugotavlja sodišče to bi se že lahko naučili –, kar zadeva ustavnost Ustavno sodišče. Kar zadeva pa etiketiranje, mimogrede, jaz sem tudi član pač neke stranke, ampak nimamo veze z neonacizmom. Jaz nimam. In tudi teh težav nimam nobenih v zvezi s tem. Zato predlagam, no, da se držite določenih stvari in stvari ne podtikate. Zdaj bomo pa tole razpravo prekinili, kar zadeva postopkovne predloge, in nadaljujemo s poslanskimi vprašanji.

V Sloveniji danes deluje 212 občin, od tega jih 11 ima status mestne občine. Zadnji dve občini, ki sta bili ustanovljeni, sta bili leta 2011. To sta bili občina Ankaran in občina Mirna. Po 10 letih so se spet pojavile ideje in želje po ustanavljanju novih, in nekaj teh idej je bilo na Gorenjskem. Iz Mestne občine Kranj naj bi se odcepilo nekaj naselij v novo občino Golnik, prav tako pa bi se naj dve naselji odcepili iz Občine Radovljica, na Štajerskem pa bi se naj iz Mestne občine Maribor odcepil Malečnik. Že ob ideji za ustanovitev nove občine Kokrica - Predoslje ste podali oceno, da je mreža slovenskih občin zelo razvejana in da je reforma lokalne samouprave zaključena, razen če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več v eno eno novo. Glede na to, da pa je v Državnem zboru že predlog za razpis referenduma o ustanovitvi občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo občino Golnik in ste glede referenduma že podali mnenje, vas, spoštovani minister, na tem mestu sprašujem: Ali ste še vedno mnenja, da je mreža slovenskih občin zelo razvejana in da je reforma lokalne samouprave zaključena? Pod drugo bi vas vprašala: Kakšne dodatne ukrepe boste predlagali Vladi, da se poveča zanimanje predvsem teh majhnih občin v smeri združevanja občin v eno večjo? Vemo, da v bistvu manjše občine enostavno ne zmorejo opravljati vseh

Sicer bi uvodoma opozoril, da je bila Vlada Republike Slovenije predlagateljica ustanovitve občin samo ob reformi lokalne samouprave leta 1994, pozneje nikoli več, tako da so predlogi za

teritorialne komponente slovenske lokalne samouprave. Glede prvega vprašanja, ali je ta mreža občin zelo razvejana in reforma zaključena. Vlada v koalicijski pogodbi nima zavez, ki bi se nanašale na teritorialno reorganizacijo slovenskih občin, tako da kot minister, pristojen za lokalno samoupravo, tudi nisem predlagal nobenih ukrepov ali sprememb. Ocenjujem pa sam, da je teritorialna reforma slovenske lokalne samouprave zaključena. Naša prvenstvena naloga je doslej bila, da občinam, ki so že ustanovljene, se pravi tistim, ki so sedaj tukaj in zdaj, omogočimo normalno delovanje. Na eni strani smo to dosegli z dvigom povprečnine, najprej takoj po nastopu vlade, potem pa še dvakrat ob pripravi proračunov, tako da se je povprečnina za občino v tem mandatu dvignila za 60 evrov, s čimer smo občinam zagotovili ustrezne finančne pogoje za delovanje v zaostrenih pogojih covida in za nadaljnji razvoj.

da je Slovenija geografsko zelo raznolika država, tako da ustanovitev občin s približno podobnim teritorijem in številom prebivalcev preprosto ni mogoča; pač to onemogočijo reke, alpske doline ali gorske verige. Tako zakonodaja, upoštevajoč to vsestransko raznolikost slovenskih občin, omogoča več različnih načinov medobčinskega sodelovanja z namenom racionalizacije in kakovostnejšega delovanja občin. Na eni strani občine tesno sodelujejo z ustanavljanjem skupnih javnih zavodov in javnih podjetij, skozi razvojne svete izvajajo regionalne projekte. Na drugi strani jih pa dodatno spodbujamo tudi k temu sodelovanju s skupnimi občinskimi upravami, s konkretnim sofinanciranjem njihovega delovanja. Samo v letošnjem letu je 6 milijonov evrov namenjenih za te skupne občinske uprave na različnih področjih. Glede dodatnih ukrepov; veljavna zakonodaja ravno to, kar sem ravnokar omenil, že vsebuje – spodbujevalne ukrepe, ki občinam ali pa bi občinam, ki bi nastale iz več manjših v večjo, pomenilo pomembno finančno spodbudo. Zakon o financiranju občin s sistemom primerne porabe daje občinam z več prebivalci naravno prednost, ker je utež v izračunu primerne porabe, torej prebivalci pomenijo 61 odstotkov celotnega zneska. Druga finančna spodbuda je pa določba 27. člena tega zakona, ki občini, nastalih iz dveh ali več manjših, določa dodatna sredstva iz državnega proračuna za tri naslednja leta po združitvi. Tako da več kot se občin združi, višji je odstotek teh dodatnih sredstev novi občini. Za konec bi spomnil še tudi, da postopek ustanovitve morebitne nove občine, kar je poslankam in poslancem bolje znano kot lahko meni osebno, najprej poteka v Državnem zboru to, kar smo sedaj videli, z vložitvijo predloga odloka o izvedbi referenduma na določenem območju, kjer naj bi nastala ta nova občina. Potem Državni zbor pridobi mnenje Vlade in pa občin in se Vlada opredeljuje, kot ste pravilno že sami opozorili, izključno o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev občine, torej kot jih določa zakon. Če so ti pogoji za ustanovitev izpolnjeni, potem Državni zbor razpiše posvetovalni referendum, s katerim ugotovi voljo ljudi na tem območju. In če ugotovi, da je volja v prid takšni ustanovitvi, pač sprejme zakon o njeni ustanovitvi, določi ime območja in pa sedež. Hvala. MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa za vaš odgovor. Se opravičujem, spoštovani podpredsednik, da sem vskočila v besedo. Zahvaljujem se vam za ta del odgovora. Se pravi, vaše mnenje, da je mreža slovenskih občin zelo razvejana in da je reforma lokalne samouprave zaključena, še vedno drži, kar me veseli na koncu koncev. Kajti, vsaka občina, ki bo na novo ustanovljena, bo potrebovala poleg prihodkov tudi veliko odhodkov. Seveda pa tudi rabi svoj prostor, prav tako opremo, računalniško strojno opremo, pa na koncu koncev so tudi ti kadri, ki so izjemno pomembni, kar v bistvu povzroča bistveno več stroškov, kot pa potem nekako lahko tudi občina pričakuje. Prav tako imajo nove občine lahko težave tudi s pridobivanjem sredstev za investicije. Pa verjamem, da bi se nekatere občine lahko tudi iz tega razloga razvijale, ampak to bo pokazal čas. Absolutno pa se v zadnjem času pojavlja vse več teh nalog za delovanje skupne občinske uprave, kajti le tako občine lahko zagotavljajo oziroma so lahko bolj učinkovite pri izvajanju nalog. Tudi s tega vidika je potem znižanje stroškov za posamezno občino izjemno pomembno. Zato me mogoče na tem mestu še zanima: Ali v bodoče nameravate za skupno opravljanje nalog občinske uprave še kaj dodati na področju, recimo, informatizacije, kjer bi se pač lahko naloge združevale? In ja, absolutno bilo je dobrodošlo to, kar smo naredili v tem državnem zboru, da smo znižali stroške za občine. To je že bila pobuda prejšnjega ministra, ki smo jo potem v tej vladi tudi realizirali. To me veseli, kajti občine imajo več investicijskega potenciala za izvajanje in to je dobrodošlo. In srčno upam, da bomo tudi skupno opravljanje nalog občinske uprave povečali v tem delu nalog.

Zakona o financiranju občin. Mislim, da je na poti na Vlado, kjer bi uvedli še dodatno nalogo za skupne občinske uprave, ravno informatiko oziroma storitve s področja informacijske tehnologije, kar ima večplastno pozitiven učinek. Eno je, da manjše občine morda ne bi v celoti izkoristile, recimo, tak kader, hkrati ga pa težje pridobijo za samo eno občino. Tako gremo v smeri, da da omogočimo dodatno sofinanciranje, da spodbudimo ne le digitalno preobrazbo občinam, ampak tudi omogočimo, da lažje pridejo do tega kadra in predvsem do znanja in posledic za občanke in občane. To je to, kar ste omenili glede investicijskega potenciala občin. Tisto, kar javno, odkar sem na tej poziciji, poudarjam, je, da na lokalnem nivoju ni tako pomembna politika levo, desno ali kje vmes, ampak je bistveno samo, da je narejeno.

razbremenitvi občin je bil projekt vsaj dveh ministrov, če ne več. Je pa to prvi zakon, mi imamo nekako na mizi pogovore še o drugih zakonih, aktih, ki so nalagali občinam neke dodatne naloge, pa jim za to ni bilo nič povrnjeno. Kot rečeno, vsak evro v občinah se trikrat pogleda, obrne in ima nek multiplikativen učinek, za katerega delamo že ves mandat. TANKO: Hvala lepa. Lahko nadaljujemo? Hvala. Poslanec Boris Doblekar bo postavil vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana ministrica, spoštovani kolega in kolegice! Imam pripravljeno oziroma sem postavil že vnaprej seveda, danes pričakujem odgovore, ministrici za šolstvo o neki temi, za katero sem dobil kar nekaj prošenj, da povprašam, konec koncev pa tudi mene osebno zanimajo določene zadeve. Odgovore za te stvari je pa zelo, zelo težko kjerkoli kjerkoli sploh dobiti. Mene zanima: Kako je z udejstvovanjem univerzitetnih profesorjev, predvsem kar se tiče sodelovanja z mediji oziroma z njihovim udejstvovanjem v zvezi s komentiranjem določenih zadev, izražanjem njihovega mnenja? Predvsem me tudi zanima: Ali medijske hiše vabijo profesorje na razna soočenja, ali za potrebe komentiranja določenih zadev direktno fakultete, ali si izbirajo profesorje same? same? Po kakšnem ključu se fakultete odločajo za izbor svojih zaposlenih za javni denar za dajanje izjav za javnost in pa komentiranje? Zanima me tudi: Ali pri tem fakulteta oziroma delodajalec teh profesorjev prevzame odgovornost za izrečene besede teh profesorjev oziroma zaposlenih na fakulteti, ki jih izrekajo predvsem na javnih medijih, bodisi televiziji ali radiu, in pa seveda tudi v določenih tiskanih medijih? In v nadaljevanju: Ali fakultete oziroma njihovi zaposleni za tovrstno udejstvovanje prejmejo morebitne honorarje? Ali so za to tudi plačani oziroma kakorkoli nagrajeni? In če so: V kakšnih višinah? Vem, da so že pred časom ljudje želeli informacijo s strani javnega servisa RTV, koliko denarja je namenjenega za te honorarje, za goste komentatorje. Vendar tega odgovora RTV zaenkrat ni podal. Tudi sam bom postavil poslansko vprašanje naslednjič RTV-ju, upam, da ga bom dobil. Skratka, rad bi odgovore na ta vprašanja, ker me to zelo zanima. Ker dostikrat se zgodi, da ti profesorji so zelo ozko politično profilirani in pridejo podajat predvsem eno stran in predvsem zagovarjajo samo eno stran.

Žal se bojim, da ne v ministrski pristojnosti, malo bom pa kljub vsemu nekaj temeljnih načel izpostavila pa omenila mogoče tudi na enem delu z vidika svoje osnovne profesije univerzitetne profesorice in izkušnje. To, kar odpirate v vašem poslanskem vprašanju, razumem kot odpiranje razprave o temeljnih ustavnih pravicah. Eno je pravica do svobode govora in izražanja svojega mnenja, drugo pa je seveda tudi ustavna pravica, povezana z avtonomijo univerze. Neposredno na vaše poslansko vprašanje oziroma podvprašanja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nima neke pristojnosti, pravzaprav tudi v luči vseh omenjenih ustavnih pravic ne sme imeti nekega posega ali pa neke delovne obveze, ker bi to pomenilo poseg v, kot rečeno, tako strokovno avtonomijo univerzitetnih profesorjev in hkrati tudi njihovega prostega izražanja mnenja. Je pa res nekaj. Res pa je, da ko univerzitetni profesorji nastopajo v funkciji znanstvenikov, akademikov, raziskovalcev, da se seveda pa pričakuje, da tam po svoji etiki pa tudi kulturi izpostavljajo te vidike informacij, ocen in tudi dejstev, in da ti niso nujno pravzaprav tudi odraz tega, kar oni kot osebe, kot posamezniki skozi to svojo možnost, priložnost izražanja svojega osebnega mnenja mislijo. To je velikokrat potrebno ločiti. Namreč, raziskovalno delo, akademsko delo je osnovano na podlagi zelo, recimo temu, rigorozne metodološke podstati in pravil. Ta izhajajo iz preprostega pravila, da je potrebno za svoje raziskovalno delo pridobiti konkretne objektivne podatke, vire informacij, dejstva in jih predstaviti ter na podlagi tega in pa tudi enega teoretskega ogrodja potem interpretirati, pojasnjevati in pristopati z vidika ene akademske kulture, katere poslanstvo je, da podaja neke konstruktivne rešitve, predloge, ukrepe, ki so prav na teh dejstvih, na teh podatkih osnovani. To pa seveda ne pomeni izražanja svojega osebnega političnega mnenja ali pa preferenc. V tem drugem primeru se seveda lahko posameznik, ki je tudi univerzitetni profesor, akademik oglaša – in je tudi prav tako –, vendar je pa treba ločiti med tema dvema funkcijama. V primeru, ko se svojega mnenja loteva na podlagi tega prvega, se pravi metodološko-raziskovalno-akademskega pristopa, potem podaja svoje mnenje kot strokovnjak, kot znanstvenik. V tem drugem primeru, ki je prav tako legitimno in tudi ustavno, pa seveda poda svojo osebno politično mnenje in tukaj je potrebno razlikovati. Ja, ko človek posluša, spremlja načine, kako se pač posamezniki v medijih odzivajo, včasih lahko v lahko v resnici dobi občutek, da te vloge nekako niso povsem jasne. Ampak to je potem že stvar javnosti in, kot rečeno, tudi ene kulture vsakega posameznika, kako in kaj. To drugo vprašanje, kako kdo plačuje, kako vabi in tako naprej, pa spet zadeva čisto uredniške politike vsakega posameznega medija, kjer spet ministrstvo nima in tudi ne sme imeti nikakršne interventne vloge.

Vendar kljub temu, mene ni toliko zanimalo zdaj, ali profesorji lahko gredo ali ne. Mene je konkretno zanimalo, ali gredo v svojem imenu

slišiš te profesorje, ko morda nekje na začetku, kot ste rekli, iz svojega znanja, izkušenj, izobrazbe in tako naprej povedo določene zadeve, pokomentirajo, nakar pa potem seveda nadaljujejo predvsem s politiko. Jaz to opažam, pa ni važno zdaj, kateri je medij. Če smo samo zadnjič pogledali oddajo Tarča, na primer. Tam sta bila prisotna, mislim da, najmanj dva taka profesorja, ko ni bilo o kakršnikoli stroki skorajda nič, ampak zgolj samo neka gola politika. Meni se zdi to kot zloraba profesorske stroke v politične namene. Tudi ko poslušamo kakšne novice, recimo na Radiu Ognjišče ob treh, ko slišiš normalne novice nekje – glede na to, da sem sam v tem vsak dan –, slišiš tisto, kar je, kar si sam videl od komentiranja določenih profesorjev, potem ob pol štirih poslušaš na RTV Slovenija, je to popolnoma čisto druga zgodba. Slišiš popolnoma izkrivljene informacije. Predvsem me zanima: Ali ti profesorji potem tudi odgovarjajo kot samostojne osebe ali je to za to odgovorna tudi fakulteta glede na to, da so javni delavci, plačani z javnim denarjem? Še vedno seveda me zelo žalosti, da pa se ne ve: Ali dobivajo za to tudi honorar ali ne, ali ga dobijo oni ali fakultete? Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo za odgovor. Izvolite. Pravzaprav to, kar sprašujete, je na mestu. To je vprašanje, ki se vsakemu gledalcu po Ker postaneš na neki točki, ko se takšne situacije zgodijo, kot jih zdaj omenjate, kot poslušalec postaneš zmeden, koga zdaj poslušaš; ali poslušaš nekoga v funkciji znanstvenika raziskovalca, ki operira z dejstvi, ali poslušaš prav tako legitimno nekoga, ki pač predaja svoje osebno mnenje, in nekako ves čas živi mogoče celo v konfliktu sam s seboj, kdo je zdaj, koga on predstavlja. Ampak to je stvar, ki jo pravzaprav gledalec, ki jo javnost sama pri sebi nekako naslovi, razčisti, tako kot jo mora tudi takšen posameznik sam s seboj, s svojo lastno integriteto. Tukaj je moj temeljni odgovor na vaše vprašanje. Ne bomo mogli z nekimi sistemi regulacije, nadzora. Tudi ni prav, ker kot rečeno, imamo tukajle ustavne kategorije, ampak pravzaprav tukajle mora posameznik sam s seboj opraviti, svojo lastno integriteto, če želite, z lastnim odnosom samega do sebe in v končni fazi tudi do svoje lastne profesije. Verjemite mi, da priznani profesorji, ki so študirali veliko v tujini, v mednarodnem okolju, ki tam tudi veliko in intenzivno delajo, ne bodo takšnega odnosa imeli sami do sebe. Tako je velikokrat zelo pomembno, mogoče tudi takrat, ko je človek malo v dvomih, da gre in se majčkeno pozanima, malo pogleda, kakšne so pa v resnici reference raziskovalne, znanstvene vsakega posameznika; posebej tam, kjer je v kakšni dilemi, v kakšnem dvomu. Kar se pa tiče samih tako imenovanih politik ali pa pravil, ki jih imajo znotraj univerze oziroma posamezne fakultete pri tem, ali in na kakšen način morajo njihovi zaposleni dobiti ali pa ne dobiti soglasja za medijsko pojavnost, to je pravzaprav vprašanje te njihove interne notranje ureditve. Lahko vam z vidika lastne izkušnje povem, kadar sem bila v tej funkciji, praviloma nisem potrebovala nikogar vprašati, nisem potrebovala nikakršnega soglasja, šlo je za stvar lastne integritete, in tudi nikoli v življenju nisem dobila nikakršnega plačila za kakršnokoli strokovno pojavljanje v medijih. Ne vem pa, ali to drži povsod, to pa, kot rečeno, je vprašanje bodisi za fakultete in tudi za medije in

Hvala za besedo. Spoštovani minister, za vas imam vprašanje glede na to, da je februarja 2021 Furs objavil Brošuro o dohodku iz dejavnosti, ki vpeljuje obveznost prištevanja subvencioniranih prispevkov za socialno varnost k prihodkom. Nova obveznost je povzročila veliko negotovosti med samozaposlenimi, ustvarjalci v kulturi, kakor tudi med podjetniki, saj pomeni obdavčitev subvencioniranih prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi, torej prispevkov, ki jih na podlagi pridobljene pravice iz naslova statusa samozaposlenega v kulturi plačuje država. Pomenilo bi, da morajo samozaposleni v kulturi s pravico do kritja prispevkov za socialno varnost iz proračuna na ta prispevek plačati še dobrih 200 evrov davka. Ta poteza Fursa ni v skladu z Zakonom o dohodnini, ki v devetem stavku 20. člena jasno določa, da so subvencionirani prispevki, če so plačani s strani države ali lokalne skupnosti, oproščeni dohodnine. Furs je nato po posredovanju kulturniških NVO-jev za davčno leto 2020 spremenil metodo, po kateri se oproščeni prispevki za socialno varnost lahko v davčnih obračunih samozaposlenih za leto 2020 izvzemajo iz davčnega obračuna. V obračunu jih je treba sicer še vedno prišteti med prihodke, vendar jih je možno vpisati pod točko 2.6; se pravi, izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov, Zato me zanima: Od kod zahteva Fursa po prištevanju subvencioniranih prispevkov prihodkom? Zakaj je Furs spremenil smernice za obravnavo prispevkov? Mednje sodijo tudi subvencionirani prispevki, ki jih kulturnikom plačuje Ministrstvo za kulturo. Zaradi protestov iz krogov samozaposlenih kulturnih delavcev je Furs za davčno leto 2020 spremenil stališče, po katerem se oproščeni prispevki za socialno varnost lahko v davčnih obračunih samozaposlenih za leto 2020 izvzemajo iz davčnega obračuna in in šele na reakcijo NVO-jev je torej Furs navodilo umaknil, ampak le za leto 2020. Za letos in za naprej naj bi veljala nova navodila. Zanima me: Kako je s tem in kakšna so ta nova navodila? Ker je rešitev bila le začasna, sprašujem: Kako boste to trajno urediti in zagotovili tudi v prihodnje na način, ki ne bo poslabšal že tako slabega položaja samozaposlenih kulturnikov? Hvala za vaše odgovore. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo za odgovor. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ: Hvala lepa za vprašanje, spoštovana poslanka. Kot ste že sami omenili, je Finančna uprava spremenila mnenje in sedaj se prispevki ne vštevajo v davčno osnovo, kar pomeni, da je zadeva – in mislim, da sem na to že odgovarjal enkrat – urejena in ne vidim nobenega razloga in nimam nobenih indicev, da bi Finančna uprava to svoje mnenje kakorkoli spremenila. Res je, da so številni prispevki plačani s strani države kulturnikom, in sicer država plača prispevke okoli 2 tisoč 400 kulturnikom, kar na leto znese 11 milijonov evrov. Ti prispevki sedaj ne bodo šli v davčno osnovo in ne bodo obdavčeni. Tukaj moram seveda opozoriti na to, da so te osebe, ki dobijo plačane prispevke, ki jih je, kot sem rekel, 2 tisoč 400, dejansko plačane s strani denarja, ki ga plačajo kulturnikom ostali davkoplačevalci. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala. Govorila sva zdaj o letu 2020. Mislim, da je jasno, da je potrebno sistemsko poskrbeti za izvzem subvencioniranih prispevkov iz obdavčitve. Urejanje administrativnih postopkov za samozaposlene v kulturi se ne ne sme izvajati na način, ki samozaposlene kulturnike oškoduje. Zato me res zanima: Kako boste trajno odpravili tovrstno nezakonito obdavčenje? Praviloma se morajo predpisi sprejemati pred koncem davčnega leta: Ali lahko zagotovite, da normiranci ne bodo obvezani plačati dodatnega od subvencioniranih prispevkov za socialno varnost, torej od prihodkov, ki jih na svoj račun sploh niso prejeli? In tukaj naj vas opozorim, da je ogrožen tudi cenzus, kajti samozaposleni v kulturi ima cenzus, ki ga ne sme preseči, in lahko izgubi kompletno plačilo prispevkov, če se to upošteva. Zato me zanima: Ali lahko zagotovite, da bodo normiranci enakopravno obravnavani s samozaposlenimi, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov in ki subvencionirane prispevke za socialno varnost v obrazcu lahko izvzamejo izvzamejo iz obdavčitve? Ali boste poskrbeli, da bodo subvencionirani prispevki za socialno varnost postali vidni v seštevku skupnih prihodkov, kajti v sedanji ureditvi ostajajo skriti? Te spremembe so nujne, so pač stvar vašega resorja, zato me res zanima, če boste to uredili in to veliko skrb in strah samozaposlenih v kulturi odstranili. Hvala.

določa oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, ki jih plačuje za njih Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Tako da ureditev je zdaj tudi urejena, se pravi, zadeva je urejena. Še enkrat, nimam nobenih indicev, da bi bila karkoli spremenjena in tudi, da bi Furs kakorkoli to spreminjal, kar pomeni, da tistih 2 tisoč 400 kulturnih delavcev, ki jim plačuje te prispevke država z denarjem ostalih davkoplačevalcev, ne bodo obdavčeni. Zaključujem. To se pravi, ministricam in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 20. oktobra 2021, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Vsem želim lahko noč in pa varno pot domov. Hvala